Hvala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

Molim predstavnika predlagatelja poštovanog državnog tajnika u MUP-u gospodina Žarka Katića da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite državni tajniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici, područje ulaska, boravka i rada stranaca u RH regulirano je trenutno važećim Zakonom o strancima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine. Zakon je od tada noveliran ukupno 3 puta. Prije svega radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU koja se odnosi na rad sezonskih radnika, ulazak i boravak državljana trećih zemalja koji se premještaju unutar društva u svrhu istraživanja, studiranja, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika i obrazovnih projekata. Inače, prijedlog zakona usklađen s ukupno 23 direktive, preporuke, odluke i rezolucije europske pravne stečevine te osigurava provedbu 8 uredbi EU. Dakle, riječ je o velikom broju odredaba u prijedlogu zakona koje su se usklađivale sa pravnom stečevinom EU ili su potrebne radi provedbe uredbi EU. Ovim prijedlogom zakona dakle nije bilo usklađivanja sa novim direktivama niti takvu obvezu imamo u skoro vrijeme. Inače ovaj prijedlog zakona sadrži odredbe vezane za ulazak stranaca koji su državljani trećih zemalja, vize, reguliranje radno-pravnog statusa, odredbe vezane za spajanje obitelji, srednjoškolsko obrazovanje i studiranje, istraživanje, odobravanje boravka tzv. EU plave karte visokokvalificiranim državljanima trećih zemalja, dugotrajno boravište i stalni boravak te reguliranje statusa državljana trećih zemalja koji imaju odobreno dugotrajno boravište u drugim državama članica europskog gospodarskog prostora. Dakle, i sada važeći zakon, a i prijedlog ovoga zakona koji je pred vama odnosit će se isključivo na državljane tzv. trećih zemalja jer je prošle godine donijet i 18. srpnja 2019. godine stupio na snagu Zakon o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji tako da se na državljane tih zemalja prijedlog zakona koji se nalazi pred vama ne odnosi. Najvažnija novina u ovom prijedlogu zakona u odnosu na važeći zakon je propisivanje novog modela zapošljavanja stranaca. Temeljem ovoga zakona Vlada RH više neće donositi odluku o utvrđivanju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca, kao što je to radila u proteklih 15-tak godina od kad je ovaj model na snazi, već će poslodavci biti u obvezi prije donošenja, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad prethodno zatražiti od HZZ provedbu testa tržišta rada. Ako se tom, tim testom tržišta rada utvrdi da nema nezaposlenih osoba u RH koje ispunjavaju zahtjeve poslodavaca, HZZ izdat će pozitivno mišljenje za zapošljavanje stranaca. Tek nakon toga poslodavci mogu podnijeti zahtjev policijskim upravama ili postajama MUP-a za izdavanje dozvole za boravak i rad. Prijedlog zakona propisuje i iznimke od provedbe testa tržišta rada vezano uz deficitarna zanimanja, primjerice, tesari, zidari, konobari, mesari i druga zanimanja koja su se pokazala ovih godina kao deficitarna i za rješavanje izdavanja dozvola za ova zanimanja, propisan je rok od 15 dana. Jednako tako, iznimka je i u slučaju sezonskog rada do 90 dana kada je propisan rok za izdavanje dozvola za boravak i rad u roku 10 dana. sezonski poslovi tiču se turizma, ugostiteljstva, poljoprivrede. Ovim prijedlogom zakona propisane su ujedno i odredbe u kojim slučajevima policijske uprave, odnosno policijske postaje mogu izdavati dozvole za boravak i rad i bez mišljenja HZZ-a. Tu se radi o državljanima Dakle, radi se o državljanima trećih zemalja koji i po važećem zakonu mogu dobiti dozvolu za boravak i rad izvan godišnje kvote. Primjerice, ključnom osoblju trgovačkih društava, investitori, visokokvalificirani radnici koji dobivaju tzv. plavu kartu, osobe koje dolaze sukladno internom transferu unutar društava, znači trgovačkih društava, pružateljima usluga za provedbu međunarodnih ugovora ili sporazuma koja je zaključila RH i sl. Osobito kod novog modela zapošljavanja, kao i obzirom na iskustvo u provedbi važećeg zakona, propisana je veća povezanost državnih tijela i institucija koja donose, koje sudjeluju u donošenju odluka o zapošljavanju stranaca. Dakle kad, riječ je o policijskim uprava i postajama, poreznoj upravi, zavodima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, inspekcijskim tijelima, itd., dakle svako u dijelu provedbe kontrole kao i zaštite radnika i njihovih prava. Sukladno Uredbi EU od 25. ožujka 2010. g. o izmijeni Konvencije o provedbi Šengenskog sporazuma uvodi se i novi institut dugotrajne vize, tzv. vize tipa D, u slučaju da je državljanin u trećoj zemlji odobren privremeni boravak u jednu od svrha predviđenih ovim zakonom, kao što su rad, spajanje obitelji, studiranje, znanstveno istraživanje, srednjoškolsko obrazovanje i sl., odnosno ako mu je izdana dozvola za boravak i rad, a za ulazak u RH mu je potrebna viza. Naime, u slučajevima kad je se odobri viza, radna dozvola, a podsjetit ću da je broj izdanih radnih dozvola u zadnjih nekoliko godina jako porastao, tako da, recimo 2015. je bilo, 2016. je bilo 1 500 dozvola, '17. je bilo 9 tisuća, a '18. 32 446 izdanih radnih dozvola, da bi u prošloj godini broj izdanih dozvola dosegao 73 060. Dakle, više od 73 tisuće. Među strancima koji dolaze raditi u Hrvatsku, nisu više samo državljani susjednih zemalja i državljani zemalja za koje, koji za ulazak u RH ne trebaju vizu, nego su i državljani mnogih zemalja koji trebaju vizu za ulazak u RH. Pri tome, nakon što se izdana radna dozvola, čekanje na vize je, dosad bilo prilično dugo, mjesec, mjesec i pol dana, a skopčano sa troškovima za poslodavca, a često su se pojavljivali određeni problemi da zbog nepostojanja vize tipa D, da radnik koji dolazi u Hrvatsku, npr. da je bio vraćen sa zračne luke i nije mogao doći u Hrvatsku jer se sumnjalo na ili trgovanje ljudima ili dolazak u RH radi daljnjih migracija u države EU. S ovom vizom ti problemi će se znatno smanjiti, ja bih rekao i riješiti. Kad sam govorio o broju radnih dozvola i različitim državljanima različitih zemalja koji ih dobivaju, evo, zanimljiva je činjenica da je prošle godine, među ovih 73 tisuće radnih dozvola, nalaze se državljani 95 država. Dakle, prošle godine u Hrvatsku je došlo raditi državljana iz 95 zemalja svijeta. I dalje prednjače državljani nama susjednih zemalja, kao što su BiH, sa nešto više od 31 tisuću radnih dozvola, Srbija sa preko 14,5 tisuća radnih dozvola, onda države u neposrednom okruženju, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Albanija, zatim Ukrajina, ali, preko 1000 dozvola već su dobili državljani pojedinih zemalja kao što je Nepal, Indija ili Kina. dakle značajnijih novina kad je u pitanju rad, istakao bih i novinu koja se tiče, propisivanje povoljnijih povoljnijih uvjeta za reguliranje privremenog i stalnog boravka za pripadnike hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva, a koji imaju potvrdu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH da, dakle da su stekli status Hrvata izvan RH. Osobe kojima Središnji državni ured za Hrvate utvrdi status Hrvata bez hrvatskog državljanstva u postupku odobrenja privremenog ili stalnog boravka u svom zahtjevu mora priložiti samo putnu ispravu, a nisu dužni dokazivati sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje. Isto tako i u postupku odobrenja stalnog boravka osim dakle ovih navedenih uvjeta, nisu dužni dokazivati i poznavanje hrvatskoga jezika i latiničnog pisma. Jednako tako pod povoljnijim uvjetima stalni boravak mogu steći i članovi obitelji hrvatskog državljanina, dakle pod povoljnijim uvjetima nego što je to bilo po važećem zakonu. U prijedlogu zakona vezano za postupanje prema nezakonitim migrantima nije bilo većih izmjena u odnosu na važeći tekst zakona. Novost u ovom zakonu je također da se protiv svih rješenja policijskih uprava odnosno policijskih postaja više nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, to je naime stav Ministarstva uprave koje je nadležno tijelo za provedbu provedbu Zakona o općem upravnom postupku i temeljem njihovog mišljenja u zakon je implementiran ovakav, ovakva

62474 stranca, od toga 51115 je imalo privremeni boravak, a 11350 stalni boravak. Stupanje na snagu ovog zakona predviđa se 1. siječnja 2021.g. iz razloga što je već za ovu godinu donijeta odluka o utvrđivanju kvote radnih dozvola i dakle, ovaj sustav će funkcionirati još ovu godinu, a onda svim tijelima koja se trebaju pripremiti za novi model zapošljavanja stranaca, ostavljeno je rok da nakon stupanja na, zakona na snagu koji se nadamo da će bit do sredine ove godine, da se pripreme za provedbu novog modela i na taj način omogućavanje da hrvatski poslodavci mogu dobiti lakše zaposlenike kad na hrvatskom tržištu rada nema dovoljno kvalificiranih radnika onda će to biti stranci. Hvala vam najljepša na vašoj pozornosti. Zahvaljujem. Replika poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, obzirom na novi model koji je vezan uz strance koji će se zapošljavati i obzirom na to da se treba tražiti mišljenje nadležnog zavoda za zapošljavanje o tome da li ima na zavodu određenih djelatnika koji to mogu biti, mene zanima da li ste vi kad ste radili ovaj zakon, radili neku simulaciju koliko to otprilike dana Zašto vas to pitam? Iz jednostavnog razloga što mi moramo omogućiti da poslodavci relativno brzo riješe svoj problem vezan uz radnu snagu. često slučajeva da neke koji su se javili kod jednog poslodavci, javili su se kod drugog, javili su se i negdje u nekoj drugoj zemlji i dok ovi rješavaju te papire za pojedinog djelatnika, ovaj je već dobio posao negdje drugdje, pa me zanima da li je bila nekakva simulacija koliko bi dana trajalo od podnošenja zahtjeva, prikupljanje mišljenje zavoda i rješavanje svega na MUP-u? Hvala. drugim zemljama članicama EU i onda gdje dobiju prije posao ili gdje im se čini da je povoljnije odlaze tamo, tako da se nerijetko događa da već odobrena radna dozvola propada i da poslodavac mora tražit novog radnika. Mi smo ovaj model jako dobro iskomunicirali sa svim socijalnim partnerima, sa više sastanaka smo bili sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, HGK-om, HOK-om, tako da oni su se suglasili sa ovim modelom i odredbama. mi procjenjujemo da će najveći broj radnih dozvola biti izdan za deficitarna zanimanja što je i logično, dakle u roku od 15 dana. značajan dio bit će izdan za sezoncima u roku od 10 dana, a za ona ostala zanimanja naša procjena je da će postupci trajati do 30 dana. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Tajniče, loše politike i gubljenje radnog potencijala u iseljavanju Hrvata radno sposobnih u treće države doveli smo se da uvozimo radnu snagu. Kao što ste rekli, povećanje je značajno, radi se o tisućama posto povećanja, što znači da sada više nemamo čak ni kvote, mi smo došli na 100 000 ljudi sada koje godišnje uvozimo kao radnu snagu. I sad smo došli kud koji mili moji, sada nema nikakvih granica, sad može doć ko oće, kako oće i šta oće raditi, zbog toga smo izgubili radni potencijal od hrvatskih građana koji su otišli u treće zemlje i to je ono loše. Evo samo primjera nas ovdje proglašava, se ne razumije/…imao sve, fašisti ko zna šta nismo, međutim je činjenica evo da iz Srbiji je prošle godine do 8. mjeseca je došlo 11 000 stanovnika,

Zakon o strancima svakako je jedan okvir za rješavanje i nestabilnosti na hrvatskom tržištu rada. Dakle, to je jedan okvir gdje država može svojim zakonima i drugim aktima urediti to područje, dopustiti dolazak određenim, prije prije svega deficitarnim zanimanjima radnika, zatim onima koji mogu dati nekakav, nekakvu dodanu vrijednost, dakle stručnjacima visokokvalificiranim osobama, ali isto tako u ovom zakonu smo ugradili jednu odredbu u Članku 57. 57. gdje Vlada može na prijedlog određenih tijela nadležnih za gospodarstvo, demografiju ili rad donijeti i odluke o i kriterije o dolasku većeg broja radnika radnika ali drugog stanovništva dakle može donijeti odluku o useljavanju državljana trećih zemalja u RH ukoliko se to pokaže potrebnim na bilo kom području značajnim za gospodarski razvitak. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala. Uvaženi državni tajniče, dakle intencija ovog zakonskog prijedloga mi je jasna i vi ste sad spomenuli u replici da ste razgovarali sa svim relevantnim dionicima vezano za zapošljavanje stranaca u RH. Međutim, ono što ne možemo iz ovog zakonskog prijedloga iščitati, a tek će se kasnije to pokazati, možda za koju godinu koje će posljedice ovakve mjere imati. Vidimo da se sindikati tome opiru, da su iznijeli svoje prijedloge, primjedbe vezano za ovaj dopuštanje zapošljavanja stranaca bez kvota i u tom smislu oni imaju pravo jer unatoč tome što HZZ će provjeriti tržište on ima i drugu ulogu, a to su prekvalifikacije dugo nezapošljivih osoba, njihovo vraćanje na tržište rada i tu se sad zanemaruje ta činjenica, a s druge strane je bitna jako cijena radi i konkurentnost.

evaluaciju tržišta rada u RH izbjeći će se ova situacija da se nekom administrativnom odlukom uveze određeni broj radnika u RH. Dakle, svaka pojedinačna, pojedinačno zapošljavanje ovisit će o procjeni odnosno testu tržišta rada koji provodi HZZ, a on kao što znamo ne samo da posreduje u zapošljavanju nego on jednako tako vrši edukaciju, osposobljavanje koji su ostali bez posla ili dugotrajno nezaposlenih osoba za nove vještine da budu konkurentni na hrvatskom tržištu rada. Tako da svakako Vlada treba voditi računa da poslodavci ne posegnu za jeftinijom radnom snagom nauštrb domaće radne snage, ukoliko je ima, ali ako je nema onda se ne može dopustiti da hrvatski poslodavac nema radnu snagu kad mu je ona potrebna. Državni tajniče kazali ste kako je u 2018. izdato 32.000 dozvola za boravak i rad, u 2019. 73.000. Hoće li odustajanje od godišnje kvote koju je određivala Vlada i prelazak na novi model suradnja poslodavaca i HZZ dati realniju realniju sliku potreba tržišta rada u RH odnosno hoće li novi određeni rokovi 45 dana, 15 dana i 10 dana pomoći efikasnijem rješavanju pitanja potreba hrvatskog tržišta rada. Zahvaljujem. Odgovor državni tajnik. **Katić, Žarko** Vlada vjeruje da će ovaj model, a to je u pitanju određenih simulacija i dokazivo postojeći da hrvatski poslodavci lakše i brže dobiju potrebne radnike, ako potrebe za radnicima ne mogu namiriti sa hrvatskoga tržišta rada. Među svim ovim izdanim dozvolama u proteklim godinama nekoliko područja rada, dakle nekoliko djelatnosti i nekoliko zanimanja iskače. Ta će zanimanja po svemu sudeći biti Upravnog vijeća HZZ određena kao deficitarna i dakle ići će po skraćenoj proceduri, neće se morati provoditi test tržišta rada. tesari, armirači, zidari, konobari, kuhari i sl. Znamo da su neke djelatnosti u Hrvatskoj sezonalnog karaktera nažalost ja bih rekao, ali dakle i za njih neće trebati provesti dugotrajan postupak, a za sva ona druga zanimanja koja su potrebna provodit će se interes tržišta rada i donijeti konačna odluka. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovana kolegica Nada Turina Đurić. Izvolite. Poštovani gospodine državni tajniče, pozdravljamo naravno donošenje ovog zakona međutim činjenica je da ste ga predložili da stupi na snagu početkom slijedeće godine, nije dobra. Već sada vlada potpuni kaos na tržištu radne snage, potrebe za radnom snagom koje nema u Hrvatskoj su ogromne, a situacija koju ste napravili sa prethodnim zakonom odnosno zakonom koji je sad na snazi i sa pravilnicima koji su na snazi u našim policijskim upravama su prilično kaotične situacije vezano uz manje i srednje poduzetnike koji moraju prijaviti radnu snagu koja dolazi izvan RH. Ne znam da li jednostavno nećete da vidite ili ne vidite kako ta procedura kreće po našim ispostavama policijskim u županijama, definitivno smatramo da se poduzetnicima samo otežava, a ne olakšava posao je već trebalo ovakav zakon donijeti, a ne ga još prolongirati za slijedeću godinu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Đurić. Državni tajnik izvolite odgovor. Poštovana gospođo zastupnice osim donošenja zakona i podzakonskih akata naravno da treba se pripremiti za svake promjene zakona i provesti određene organizacijske, tehničke i kadrovske poboljšice. U tom smislu smo u stalnom razgovoru sa našim policijskim upravama i postajama, da to nije tako ne bi bilo moguće sa 3.000 prije 3 godine, 9.000 prije 2 godine odnosno prošle godine, 32 sad 72.000 dozvola uopće izdati. Dakle, tako velike brojke se istim ili manjem brojem ljudi nažalost ne bi to bilo moguće da se nismo dobro organizirali, ali svako čekanje, svako prekoračenje roka naravno da nije dobro i mi nastojimo da toga bude što manje. Ja sam uvjeren da ćemo sa ovim rješenjima za

Izvolite kolegice. Koji odbor? Matični odbori nisu, ali dobro, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege.

raspravljao je o Prijedlogu zakona o strancima P.Z.E. 840 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 6. veljače 2020. godine. Odbor je navedeni prijedlog zakona raspravio sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskog sabora kao zainteresirano radno tijelo. Predstavnik predlagatelja uvodno je iznio razloge za podnošenje prijedloga zakona, ovim prijedlogom zakona na jasniji se način propisuju odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca. Kao najvažnija novina u odnosu na važeći zakon je propisivanje novog modela reguliranja zapošljavanja stranica. Prijedlogom zakona propisano je da se u postupku donošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad prilaže pozitivno mišljenje HZZ-a budući da Vlada budući da Vlada RH više neće propisivat godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje stranca. U raspravi koja je uslijedila ukazano je na potrebu usklađivanja svih pa i ovog zakona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola i Zakonom o suzbijanju diskriminacije. U tom smislu istaknuto je kako treba uvažiti da životno partnerstvo predstavlja oblik obiteljske zajednice, a čime svjedoči odluka Ustavnog suda od 7. veljače 2020. godine kojom je utvrđeno da odredbe iz kojih se izostavlja određena društvena skupina proizvode generalne diskriminatorne učinke prema istospolno orijentiranim osobama koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima što je ustavnopravno neprihvatljivo. Nakon provedene rasprave članovi i članice odbora odlučili su se s pet glasova za, dva suzdržana glasa predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka, da se prihvaća Prijedlog zakona o strancima, a da će se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Evo s nadom da ćete do drugog čitanja uskladiti navedeni zakon sa nekim organskim zakonima koje je donio Hrvatski sabor i da ćemo izbjeći kao što je to bilo prije dvije godine slučaju upravo u djelokrugu rada ovog djelovanja ovog Zakona o strancima gdje smo izgubili presudu na Europskom sudu za ljudska prava jer smo određenoj grupaciji odnosno pripadnici grupacije onemogućili boravak, rad i uspostavljanje životnog partnerstva u RH u nadi da ćete uvažiti naše prijedloge do drugog čitanja ovo je bilo mišljenje odbora. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Sabini Glasovac. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Božo Ljubić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, gospodine državni tajniče. Pred nama je evo četvrta izmjena i dopuna Zakona o strancima nakon stupanja na snagu 1. siječnja 2012. godine. Ovoga puta kao i u većini ranijih slučajeva osnovna svrha je bila bila usklađivanje zakona sa direktivama, preporukama, odlukama i rezolucijama Europskog parlamenta odnosno prihvaćanjem europske pravne stečevine. Međutim, uvijek smo do sada kao i ovoga puta u izmjene i dopune ugrađivali i inovacije temeljem specifičnih potreba RH. Tako smo prilikom usvajanja izmjena i dopuna zakona 2018. između ostalog ugradili amandman na prijedlog odbora kojim predsjedam Odbora za Hrvate izvan RH na osnovu kojega osobe koje imaju utvrđen status Hrvata bez hrvatskog državljanstva ne smatraju se strancima u smislu ovoga zakona ostvaruju status i prava sukladno posebnom propisu o odnosima RH s Hrvatima izvan RH. Time smo dakle ovaj zakon doveli u suglasje sa Zakonom o odnosima RH sa Zakonom s Hrvatima tako se i ovim prijedlogom zakona na jasniji način propisuju odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca u RH. Ujedno predložene su odredbe koje za razliku od važećeg Zakona o strancima na drugačiji način reguliraju i njihovo zapošljavanje u RH. Najveća razlika ovog prijedloga zakona u odnosu na važeći zakon je propisivanje novog modela zapošljavanja stranca jer se ovim prijedlogom propisuje da Vlada RH više ne donosi odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranca već su poslodavci u obvezi prije podnošenja zahtjeva za dozvolu prethodnu zatražiti mišljenje HZZ-a odnosno provedbu testa tržišta rada. Ako se utvrdi pak da nema nezaposlenih osoba u RH koji ispunjavaju zahtjeve poslodavaca, HZZ tek tada će izdati pozitivno mišljenje na zapošljavanje stranca. Tek nakon toga onda poslodavci mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvola za boravak i rad u policijskim upravama odnosno postajama. Propisano je također da se navedeni postupak pred nadležnim tijelima do izdavanja dozvole mora završiti u roku od 45 dana. Naravno da tu postoje određene iznimke od provedbe testa tržišta vezano za određena deficitarna zanimanja za kojima treba hitno potreba zapošljavanja kao što su primjerice tesari, zidari, konobari, mesari itd. kada se taj rok propisuje na 15 dana, a u slučaju sezonskog rada berba itd. taj rok je propisan na 10 dana o čemu nas je izvijestio i uvaženi državni tajnik. Nadalje, ovim prijedlogom Zakona o strancima uredit će se i propisivanje dugotrajne vize kao odobrenja za boravak na području RH koji je dulji od 90 dana u bilo kojem razdoblju do 180 dana. Precizirane su onda i propisane odredbe u dijelu odobravanja privremenog boravka u humanitarne svrhe, tu je također i odredba koja se tiče povoljnijeg stjecanja stalnog boravka za članove obitelji hrvatskog državljanina na način da ne treba ispunjavati uvjet od 5.g. zakonitog boravka, te ne treba i dokazivati i sredstva za uzdržavanje, niti polagati ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Na taj način se udovoljava prijedlozima naših državljana koji su u bračnoj zajednici s osobama stranog državljanstva. Na istom tragu je i povoljnije stjecanje stalnog boravka za pripadnike hrvatskog naroda, te ne trebaju dokazivati sredstva za uzdržavanje, niti polagati ispit iz poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma nas je dakle, također izvješćivao, izvijestio, dakle uvaženi državni tajnik. Donošenjem predloženog zakona propisuju se i povoljnije odredbe za stjecanje stalnog boravka u RH za članove obitelji hrvatskog državljanina, pripadnika hrvatskog naroda koji imaju stalno državljanstvo i time je, dakle učinjen značajan korak ovim zakonom u operacionalizaciji amandmana kojima su pripadnici hrvatskog naroda bez državljanstva ili stranim državljanstvom ne smatraju strancima temeljem, dakle ovoga zakona.

državljanima trećih zemalja koji i po važećem zakonu mogu dobiti dozvolu za boravak i rad izvan godišnje kvote. Primjerice, ključnom osoblju trgovačkih društava, obrtnicima, investitorima, visokokvalificiranim radnicima, EU plava karta, osobama koje dolaze sukladno internom transferu unutar društva, pružateljima usluga za provođenje međunarodnih ugovora ili sporazuma koje je zaključila RH itd. Ova odredba bi trebala dodatno ohrabriti strane investitore za investiranje u RH, prema tome ovaj zakon, dakle ima jednu još širu, dakle razvojnu dimenziju. Priprema ovoga prijedloga zakona je pratila vrlo živa i sadržajna rasprava pri čemu i predlagatelj, ali i mi ovdje zastupnici posebnu pozornost trebamo obratiti na prijedloge sindikata, ali i poduzetnika, posebice u deficitarnim granama kao što su građevinarstvo, turizam ili određene grane poljoprivredne, posebice u periodima berbe. samostalnih sindikata Hrvatske brine da bi liberalizacija zapošljavanja stranaca mogla ići na štetu nezaposlenih hrvatskih građana na zavodima za zapošljavanje s obzirom da Vlada više ne propisuje kvote. Važno je da je predlagatelj ovu zabrinutost primio na znanje uz obrazloženje kako predloženi koncept zapošljavanja stranaca jamči prioritetnu zaštitu domaće radne snage i poslodavac ne može dobiti pozitivno mišljenje HZZ-a ako je test tržišta rada pokazao da u evidenciji ima raspoložive odgovarajuće radne snage za koju se mora provesti postupak posredovanja. Naravno, i mi zastupnici ovu zabrinutost trebamo primiti na znanje, pa ako se nađu i bolja rješenja predlagati ih. Sasvim drugačiji vid zabrinutosti iskazala je Hrvatska udruga turizma koji podržavaju napuštanje dosadašnjeg kvotnog modela. Kao ključni problem predloženog novog modela smatraju kako je dalje, i dalje zahtjevna i dugotrajna procedura i postavljanje novih ograničenja, te dodatnih, pa i opetovanih uvjeta poslodavcima, a mnogi od predviđenih uvjeta su prema njima, dakle nesvrsishodni i nepotrebni, te ne postoji način kako se isti mogu provjeriti. Međutim, i ovdje predlagatelj pojašnjava da temeljem procijene stanja na tržištu rada predviđeno je donošenje odluke o deficitarnim zanimanjima za koja neće biti potrebno provesti test tržišta rada, što je u zakonu jasno, dakle i napisano, a što će znatno olakšati i ubrzati proceduru zapošljavanja stranaca. Međutim, također treba znati i treba se složiti s tim da uvjete mora ispunjavati poslodavac za zapošljavanje stranaca koji predstavljaju minimalnu garanciju urednog poslovanja poslodavaca i djelotvorne zaštite, dakle domaće radne snage na zavodima za zapošljavanje. Na kraju, kolegice i kolege zastupnici temeljem svega što smo čuli od predlagatelja, što smo pročitali u zakonu, pa evo i temeljem ove moje rasprave, Klub HDZ-a podržava donošenje ovoga zakona u prvom čitanju i očekuje da ćemo u raspravi do konačnog prijedloga doći do najboljih rješenja u interesu i građana i poduzetnika, a sve skupa usklađeno sa pravnom stečevinom EU. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika GLAS-a poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite kolegice. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Pred nama je u prvom čitanju prijedlog Zakona o strancima. Bazičan zakon je iz 2011.g. koji je mijenjan nekoliko puta, zadnja izmjena je bila i u ovom sazivu ovog sabora, dakle 2018. i mi cijenimo da je uvijek dobro da kad ima toliko izmjena i da bi nekako bili operativniji, vi ste se odlučili za novi zakon što je nekako nomotehnički čišće i jednostavno i sve ostalo. Kao što je uvodno i državni tajnik rekao, osnovni razlog zašto se ide u novi zakon i zašto je uopće imamo to u raspravi je vezano uz ulazak u boravak i rad stranaca u RH. Mi u Klubu GLAS-a ćemo podržati i podržavamo ovo u prvom čitanju, bit će sigurno nekih tema koje ćemo otvoriti, pa će se do drugog čitanja moći to to ispraviti odnosno uskladiti. Jedino nekako iskazujemo našu zabrinutost, voljeli bih da do drugog čitanja dođe relativno brzo i da zakon ne čekamo, da to bude 1.1.'21. nego da što prije stupi na snagu. Pred problemom koji imamo u RH mi možemo žmiriti i praviti se da ne postoji ili probamo ili možemo probati stvoriti našu regulativu na način da taj problem probamo A problem koji imamo, imamo problem manjka radne snage. S ove iste govornice, tamo negdje 2018. u jednoj drugoj raspravi, a rasprava je bila vezano ja mislim oko neke strategije sam izrazila bojazan i rekla sam u 2019., ako ovako nastavimo, trebat

jednostavno naš bazen je prazan i tu nema više ljudi koji bi mogli raditi na tim radnim mjestima, uvodno me je državni tajnik demantirao i rekao da otprilike 73 tisuće radnih dozvola bilo u prošloj godini 2019. Dakle, stanje je alarmantno. Stanje je alarmantno iz kod razloga? Da bi mogli uopće opstati mi moramo imati nekog tko će raditi. Ako nemate to vlastitih ljudi, dakle vlastiti bazen, vi to morate probati realizirati na neki drugi način. Ja se dobro sjećam 2013. g. kad je Hrvatska ušla u EU, kad je bio jedan veliki sastanak na kojem je bila gđa. Angela Merkel i koja se okrenula prema delegaciji koja je bila iz Hrvatske i pitala je da li ste vi spremni za ono što će vam se desiti, a to je da ćemo vam kvalitetnu radnu snagu, bez obzira tko je, uzeti mi, Da li ste vi spremni nadoknaditi to. Naravno, mi smo kao što to uvijek znamo se pokazati puno spremniji, spremniji, pametniji, organiziraniji nego što to stvarno jesmo, onako, klimnuli smo dosta pametno s glavama, a nismo, uopće nam nije bilo jasno do kraja o čemu ona govori, a ona govori da u trenutku kad ste ušli u EU, EU je postala otvorena za naše državljane, ali ne samo to. Ja sam davno išla, u nekom prošlom stoljeću i u nekoj državi u srednju školu i dobro se sjećam satova iz zemljopisa kad se govorilo o bijeloj kugi. Bijela kuga je bila iseljavanje pojedinih dijelova Hrvatske odnosno depopulacija tih pojedinih dijelova. Naravno da je to sada učestalo. Ne samo da imamo podatak da je prošle godine, neusporedivo manje rođenih u Hrvatskoj nego što je to bilo otkad vršimo evidenciju, nego vi imate i da je Europa i svijet za mlade ljude postalo njihovo normalno okruženje, njima nije nikakav problem da odu i da ne znam, rade u Ljubljani, da iz Ljubljane odu u Budimpeštu, da iz Budimpešte odu u Singapur, da iz Singapura odu u Australiju pa preko ne znam, Amerike se vrate u Skandinaviju. To im je najnormalniji način življenja. Ali, ono što se mi svojom politikom i svojom određenim stvarima trebamo voditi računa, a to je kako olakšati, odnosno kako osigurati da ono, onu potrebnu radnu snagu koju imamo dobijemo prvo iz bazena koji nam je u okruženju, a onda i sve dalje. Ja ću govoriti o, i tu nema nikakve bojazni i nema nikakve bojazni za nekog drugog, svatko tko želi raditi, tko se želi prekvalificirati može raditi u Hrvatskoj i nema tu bojazan da će njegovo radno mjesto uzeti netko drugi iz jednostavnog razloga što živimo u dobu u kojem je informacija dostupna isti trenutak. U pitanju koje sam postavila državnom tajniku sam govorila ono što čujem sa terena. Dakle, dođe, netko pokaže želju da radi kod nas, pritom se prijavio ne samo kod nas, kod poslodavca, prijavio se i kod nekog poslodavca koji je u Italiji i kod nekog koji je u Portugalu. Koji mu prvi odgovori, koji mu prvi riješi, on ide tamo. Tako da, kad naš poslodavac dođe da rješava uopće papire koje treba, ovaj je već počeo raditi u Portugalu. Prema tome, to je stvarno stanje. Ja ću govoriti o dvije nekakve, dvije grupacije posla. Jedno je graditeljstvo, drugo je turizam. Hrvatska, veliki dio svog BDP-a bazira na turizmu. Turizam je grana na koja je vrlo osjetljiva vremenskim uvjetima, nepogodama nepogodama i svemu ostalom, no međutim, imali smo sreću, imamo sreću da, posljednje vrijeme to nije bilo tako da smo relativno stabilni u smislu nekakvih drugih stvari, da su neke druge destinacije zaista politički nestabilne i da svake godine, ne samo da bilježimo da je došlo turista nešto više, ono je puno važnije da oni puno više troše nego što su trošili prošlih godina. Ali, djelatnici u turizmu već jasno govore i to govore nekoliko godina, ja se sjećam primjera koji je bio pred 2, 3 godine, tražila se je, netko tko će čistiti hotelske sobe, dakle čistač/čistačica. Javilo se je 30 na oglas koji je bio, na razgovor je došlo troje ili tri, a za posao je bio zainteresiran nitko. Ima stvari koje ne možete riješiti drugačije nego možete riješiti jedino da vam, dakle, Još uvijek, vezano uz čišćenje, vezano uz pripremanje hrane, uz niz drugih stvari, dakle sve ono što im je djelatnost, djelatnost čini čovjek. Čini svojim radom. Prema tome, oni svi koji su u turizmu, oni su očajni. Taj svoj očaj iskazuju cijelo vrijeme. Nešto će im biti olakšano u trenutku kad nema kvota, ali bez obzira kvota realno više nema. Iz jednostavnog razloga, ja se dobro sjećam kad je kvota bila na godišnjoj razini 1000, dakle govorili smo o kvoti da smo godišnje omogućavali 1000 ljudima koji su bili državljani nekih drugih zemalja, da dođu kod nas raditi. To je prošlo vrijeme, gotovo, završeno, toga više neće biti. Druga djelatnost koju dobro pratim je djelatnost graditeljstva. Danas kad ugovarate, bez obzira kako ugovarate veliki ili mali posao, više se nitko ne usudi ugovoriti jer nije siguran tko će mu u ponedjeljak doći na posao. Hrvatska je bila poznata po kvalitetnim građevinskim radnicima, ne samo oni koji su niže kvalifikacije nego je bila poznata po kvalitetnim zidarima, po kvalitetnim armiračima, po kvalitetnim tesarima, po kvalitetnim keramičarima, danas vi kad nekoga trebate uopće da vam doma dođe postaviti pločice nađete se po priličnoj muci i kad, uopće ne pitate koliko više košta m2 postavljanja pločica, nedavno je jedna moja prijateljica koja nešto uređuje stan mene pitala. Ja sam rekla gledaj, ako trebaš otvorenu operaciju na srcu ili na mozgu to mogu nekoga pitati, ali ako trebaš keramičara koji će ti postaviti keramičke pločice nemoj mene pitati jer ja više uopće nisam sigurna koliko njih ima ili ih nema. Hrvatska je imala tu tradiciju zaista kvalitetnih da tako kažem obrtničkih radova, bazičnih radova, završnih radova. Mi jednostavno to nemamo. Ovaj Zakon o strancima će olakšati dio što ćete dobiti dio radne snage da vam to obavlja, ali mi smo, trebamo se pitati i to je vezano apsolutno uz posve drugi resor koliko djece je upisalo srednje škole vezano uz te djelatnosti, koliko ih stimuliramo, koliko na tome inzistiramo, ali to je druga tema. Mi da još jedanput ponovim, mislimo da je ovaj zakon dobar odnosno imaju nekakve poboljšice koje treba napravit, a to ćete kroz rasprave čuti. Čini nam se da bi bilo puno bolje da ga što hitnije dobijemo u drugo čitanje i da stupi na snagu i da olakšamo život. E sad dolazi do onog dijela koji je procesni. Ako zakompliciramo cijeli proces koji završava dobivanjem dozvole na MUP-u i ako otežamo taj cijeli proces nećemo napraviti ništa važno. Ja, nije slučajno da sam pitala da li je uopće rađeno, koliko to dana treba, mi se svi nekako uzdamo u e-digitalizaciju, u e-građane, u e-procese, to je sve moguće ako su stvoreni niz preduvjeta. vrlo jednostavno bi šta ja znam, svaka tri mjeseca, ali stvarno sad diskutiram na način o nečemu o čemu bi valjalo razmisliti, da svaka tri mjeseca daje izvješće koja su zanimanja, na koja su zanimanja otvorena da se mogu primati stranci, odnosno koja zanimanja su zatvorena jer tu ih ima. To bi bilo dovoljno svaka tri mjeseca pa da ne uđu poslodavci u onaj proces. Ono što je smisao, smisao kad vam dođe radnik da vam tu radi, da vi relativno brzo možete osigurati sve papire koji su vam potrebni da vam on sutra, prekosutra počne raditi jer ako to ne osiguramo on će otići. Ne jedanput se zaista, ne jedanput se desi dok sve poslodavac dođe tamo, stane u redu, sve osigura nema više tog čovjeka koji bi to radio. To je nešto što treba prevenirati i to je nešto što treba spriječiti. pozivam da između prvog i drugog čitanja obavite još jedan razgovor sa udrugom poslodavaca i vidite što njih tišti u tom procesu danas odnosno kako bi vi to mogli napraviti da im olakšate život. Ja moram priznati da mi u GLAS-u apsolutno slušamo sve primjedbe koje jesu, slušamo i primjedbe i sindikata i poslodavaca, ali u državi u kojoj vi kad još imate kao kvotu zatvorenu, imate 73.000 stranaca koji vam radi jer nemate nikog tko će vam raditi od domaćeg stanovništva. To vam znači, u 2000, ako je to bilo 2019. to vam Dakle, imate niz stvari koje im trebate osigurati da zaista se kod nas mladi ljudi i djeca školuju za zanimanja koja nam trebaju i koja su deficitarna i tu imate niz mjera kojim se potiče na to, ali jednako tako omogućiti poslodavcima da rade jer onaj koji radi, uplaćuje poreze, puni državni proračun i sve ostalo što je i osigurava da se opet netko dalje školuje, dakle to je zatvoreni krug. Stoga, molimo da napravite do drugog čitanja tri stvari. Prvo još jedanput razgovor s poslodavcima, drugo vidjeti da vezano uz HZZ olakšate da ne mora još posebno ići tamo nego da je to moguće drugačije i treća stvar da se možda vidi da zakon stupi na snagu da ne čekamo 1.1.'21., nego da on stupi na snagu prije toga. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolega zastupnici, ovo je jedan vrlo važan prijedlog zakona, imamo zapravo novi zakon se predlaže nakon brojnih izmjena koji sadrži brojna i važna rješenja, a pogotovo ona rješenja koja se tiču zapravo tržišta rada. O tome su neki moji kolege govorile koji se do sada uglavnom provodio kroz tzv. kvotni sustav i godinama je stalno pitanje visine tih kvota u određenim djelatnostima, jesu li one realne, je li to zapravo lista želja poslodavaca ili stvarnog nedostatka domaće radne snage. Definitivno je odljev domaće radne snage stvorio problem, zapravo radne snage na domaćem tržištu i potrebno je pronaći novi rješenje. Ali ja ne bi sada govorio o tome, vjerujem da će govoriti moje kolege. Ja bi htio reći nekoliko stvari koje sam uspio izdvojiti iz brojnih zanimljivih rješenja ovog zakona. Htio bih reći nešto što je meni važno i možda i mojim biračima. Definitivno ono što je važno da u zakonu ostane i da ne bude nepovoljnije u odnosu na važeće rješenje koje sadrži sadašnji zakon iz 2013., iz 2013., a odnosi se primjerice na stalni boravak koji se odobrava osobama koje imaju neprekidno privremeno odobren privremeni boravak, a u statusu izbjeglice i to najmanje 10 godina što dokazuju potvrdom potvrdom nadležnog tijela ili odobrenje stalnog boravka državljaninu treće zemlje koji je imao prebivalište u RH na dan 8.10.'91., a koji je korisnik programa povratka, obnove ili stambenog zbrinjavanja što naravno opet dokazuje potvrdom nadležnog tijela. Dakle, ono što želim istaknuti da je nama jako važno da postojeće zakonsko rješenje ostane nepromijenjeno odnosno da ne bude nepovoljnije u odnosu na važeće jer primjerice tih ljudi pogotovo koji čekaju obnovu njih nema više jako puno. Nažalost, proces obnove obiteljskih kuća koje su ratom stradale još uvijek traje i još uvijek nisu riješeni svi zahtjevi i još uvijek traju upravni postupci i žalbeni postupci i čeka se na terenu se čekaju građevinski radovi da bi se kuća obnovila. Dakle ti ljudi nisu krivi što je država spora u rješavanju njihovih zahtjeva, što čekaju 10, 15 godina da se zahtjev riješi i da se kuća obnovi. I onda ne možemo zbog sporosti države ih dodatno primjerice kažnjavati ili otežavati im njihov status. To što sam rekao za obnovu isto vrijedi i za primjerice stambeno zbrinjavanje, pogotovo kada govorimo o stambenom zbrinjavanju bivših nositelja stanarskih prava koji čekaju također po 10, 15 godina rješavanje svog zahtjeva, pa kada je zahtjev i pozitivno riješen onda čekaju dodjelu državnog stana, onda su na čekanju po 3,4,5 godina sa rješenjem kada će dobiti državni stan u najam. Dakle, ta kategorija ljudi mora mora ostati zaštićena. Ovaj prijedlog zakona predviđa jedno jedno rješenje koje možda nije najsretnije kao što nije ni najsretnije rješenje o važećem zakonu, a odnosi se dakle ovaj nacrt zakona predlaže ukidanje na neki način prava žalbe koji je ustavna kategorija za brojna rješenja koja se donose u

Obrazloženje je vrlo po meni logično i na zakonu utemeljeno jer postojeće zakonsko rješenje, a to je da o žalbama odlučuje povjerenstvo MUP-a po meni nije zakonito jer prvostupanjska rješenja donosi policijska uprava kao prvostupanjsko rješenje, a policijska uprava je zapravo dio MUP-a. MUP ima to povjerenstvo koje je zapravo izmišljeno drugostupanjsko tijelo i nije pravo žalbeno tijelo i ne možemo ga ni smatrati po Zakonu o upravnom postupku javnim pravnim tijelom i stoga važeće zakonsko rješenje nije dobro da se rješava po žalbi na takav način jer nemamo zapravo osigurano valjano drugostupanjsko rješavanje. Ovdje bi mogli reći da isto tijelo rješava i u prvom stupnju i po žalbi. Ovaj zakon odnosno nacrt prijedloga predlaže da se to ukine i upućuje odmah na upravni spor, da se ide u postupak pred Upravnim sudom. Ne možemo reći da je to najsretnije rješenje, iako je zakonito po meni za razliku od ovog prvog jer upravni sporovi i postupci pred Upravnim sudom traju predugo. Bilo bi dobro da imamo nekakvu analizu u obrazloženju zakona koliko je žalbi u žalbenom postupku, koliki je vremenski period rješavanja tih žalbi i da vidimo koja je brzina rješavanja pred Upravnim sudovima. Bilo bi dobro iz tog razloga da na temelju takve analize odlučujemo da li ćemo ukidati pravo žalbe u brojnim postupcima i da se ide odmah na upravni spor ili pronaći neko drugo rješenje kojim bi osigurali pravo žalbe svakoj stranci u upravnom postupku. Ono što bih još želio reći vezano je za sam zakon, a manjkavost tih rješenja se pokazala i u dosadašnjoj praksi, odnosi se na provođenje sigurnosne provjere za državljane trećih zemalja, dakle kada se provede sigurnosna provjera pa se odluči da ta osoba predstavlja predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost i onda se ta osoba protjeruje u samom rješenju uvijek stoji da ta osoba ugrožava nacionalnu sigurnost da je opasna po nacionalnu sigurnosti. u praksi je to često sporno, zapravo nije sporno pravo države da se zaštiti, to ne možemo osporiti ni u jednoj državi, nije sporno ni da služba provodi sigurnosne provjere samo je ono što moramo pokušati ugraditi u zakon i u praksu da ta ocjena i odluka ne bude arbitrarna nego da podložna sudskom preispitivanju, da osoba bude upozorena u postupku koji su razlozi zbog čega je ta osoba proglašena opasnom za nacionalnu sigurnost i da na taj način na kvalitetan način može se žaliti. I obrazloženje ne može biti samo jedna rečenica da je ta osoba opasna za nacionalnu sigurnost i da se protjeruje, dakle ta osoba mora znati iz kojih razloga je ona je donesena takva ocjena i zašto je država na takav način postupila kako bi mogla uložiti žalbu i kako bi žalbeno tijelo ako ga bude u konačnici su mogao preispitati takvu vrstu postupanja postupanja i službe koja provodi sigurnosnu ocjenu, a i MUP-a koji prihvaća to mišljenje sigurnosne službe i potpisuje, dakle stoji 100% iznad takve ocjene dakle trebamo omogućiti kvalitetnu pravnu zaštitu samo iz tog razloga kako bi osigurali na kraju i sudsko preispitivanje da ne dođe do situacije da služba može arbitrarno odlučivati tko je opasan, a tko nije. Htio bih nešto reći i o jednom rješenju koje je mogli bi reći problematično, a tiče se bar je tako bilo u prijedlogu da prijevoznici traže od putnika na uvid navedene isprave, to treba detaljnije i osjetljivije po meni pristupiti toj stvari jer činjenica je da prijevoznici nemaju javne ovlasti da bilo koga pitaju javne isprave. Netko može i odbiti javnu ispravu, na koji način će se utvrditi valjanost takvih isprava. Dakle puno se više pitanja tu otvara nego što ih zatvaramo i i po meni na niti jedan način ne pomažemo državi da na neki način unaprijed otkrije nekoga tko nema valjane isprave i tko se ne znam želi prošvercati bez papira, a dovodimo u nezgodnu poziciju prijevoznike koji kažem niti su obučeni, niti imaju alate, a u konačnici kada bi to bilo u praksi moglo bi doći do neugodnih situacija gdje bi se moglo govoriti i o rasnoj profilaciji procjenjivanju nekoga na temelju izgleda da je sumnjiv da ima papire ili nema papire. Sličnu takvu praksu sam vidio u SAD-u kada sam bio prije desetak godina i kažem to može biti vrlo, vrlo neugodno. Osim toga rekao bih da bi čl. 57. koji se odnosi u dijelu na životno partnerstvo trebalo spojiti sa dakle životno partnerstvo bi trebalo na neki način brisati odnosno spojiti sa mogućnosti spajanja obitelji jer Zakon o životnom partnerstvu je organski zakon i stoga bi pravljenje diferencijacije moglo dovesti u diskriminaciju sve one koji jesu u obiteljskoj zajednici sa osobom životnog partnerstva jer Zakon o životnom partnerstvu definira životno partnerstvo kao zajednicu obiteljskog života i na taj način bi uskladili prijedlog zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu, a ne bi kršili Zakon o ravnopravnosti spolova i ne bi kršili Zakon o suzbijanju diskriminacije, na neki način bi i pojačali svijest službenika o tome da je životno partnerstvo stvarno zajednica obiteljskog života istog spola. Na kraju, svakako bi pozdravio povoljnije stjecanje stalnog boravka za članove obitelji hrvatskog državljanina na način da ne trebaju ispunjavati uvjet od pet godina zakonitog zakonitog boravka već četiri godine, mislim da bi to trebalo spustiti i na manje. I pozdravljam svakako rješenje da te osobe ne moraju dokazivati sredstva za uzdržavanje niti polagati ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma jer jednostavno pretpostavka je ako je neko u braku sa hrvatskim državljaninom pa čak ako je i u lažnom braku prije ili poslije će se otkriti to. Ali osobe koje su u braku sa hrvatskim državljaninom pretpostavka da iskreno žele živjeti u RH, živjeti u obiteljskoj obiteljskoj zajednici i da su se tu opredijelili za život i na neki način treba im olakšati život ne samo tim osobama nego cijeloj obitelji i njihovim supružnicima koji su hrvatski državljani, a i djeci koja su najvjerojatnije hrvatski državljani. Evo hvala, toliko. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovana kolegica Ines Strenja. Izvolite. (Nezavisni)** Bitan je ovo zakon, bitan je u trenutku u kom dolazi zato što se pokušava spasiti što se spasiti da. Čitamo koliko naši ugostitelji već sada bjesomučno traže radnu snagu, svjesni smo koliko naša brodogradilišta, naša ono još preostalo tvornica industrijskih pogona traži radnike, kvalificirane radnike i ovim zakonom pokušavamo na taj način regulirati te radne dozvole. Ali zapravo sve ono o čemu nismo razmišljali sad nam dolazi na naplatu, vi koji ste zapravo bili u vlasti jedni i drugi i nakon 300.000 onih koji su morali otići iz ove zemlje tražeći svoj posao sada ćemo pokušavati na bilo koji način uvesti one koji će održati tu našu zemlju i pokriti radna mjesta koja su potrebna. O tome je već sve rečeno i moji prethodnici, a ja ću ponovno o jednoj temi o kojoj mislim da isto tako treba progovoriti, a koju ovaj zakon sada dotiče, mada je prvenstveno kao što je rečeno bio namijenjen olakšavanjem zapošljavanja i uvozom radne snage. Dakle, ostvarivanje prava djece stranih državljana koja su se zatekla u RH bez pratnje svojih roditelja ili drugih osoba koji su po zakonu dužne skrbiti o njima to su djeca bez pratnje. Nakon izbjegličkog vala 2015. godine broj djece bez pratnje bio se znatno povećao pa ih je bilo i više od 200-njak u jednom trenutku i preko 300 u Hrvatskoj 2016., da bi spao otprilike ispod 100 sada svake godine i dalje, problemi su i dalje ostali neriješeni, dakle nisu stvoreni preduvjeti za odgovarajući prihvat i pružanje pomoći ovoj izuzetno ranjivoj skupini djece. Postupanje prema djetetu temelji se na 4 ključna načela Konvencije o pravima djeteta. Zaštita dobrobiti djeteta, zaštita od svih oblika diskriminacije, pravo na život, sigurnost i razvoj i pravo na sudjelovanje i slobodno izražavanje vlastitog mišljenja. Raznim nemirima, ratnim sukobima i prilikom bijega djeca su izložena velikom riziku da budu odvojena od obitelji i osoba koja o njima skrbe. Dakle, djeca bez pratnje, tako se navode i kao maloljetnici bez pratnje su djevojčice i dječaci mlađi od 18.g. koji su odvojeni od oba svoja roditelja i o kojima ne skrbe odrasle osobe koje su po zakonu ili po običaju odgovorne za njih. To su također i djeca koja se nalaze u pratnji članova obitelji, ali su odvojena od oba roditelja ili osobe, osobe koja je sukladno zakonu i običaju trebala brinuti o tom djetetu. Djeca odvojena od roditelja suočena su s rizicima, kao i djeca bez pratnje i njihova zaštita također zahtjeva najveću i neodgodivu pažnju. Djevojčice i dječaci koji su bez pratnje i odvojeni su od roditelja imaju pravo na međunarodnu zaštitu. Njima često treba hitna zaštita i pomoć, sva djeca imaju jednake potrebe, ali pojedine skupine djece mogu imati veću potrebu za zaštitom. Ovo uključuje djecu bez pratnje i djecu odvojene od roditelja, djecu žrtve trgovanja ljudima i žrtve seksualnog zlostavljanja, djecu koja su preživjela nasilje, posebice seksualno nasilje, te nasilje koje je zasnovano na spolu, djecu koja su uključena ili su bila uključena u naoružane grupe, djecu u pritvoru, djecu koja su socijalno diskriminirana, djecu koja imaju mentalne ili fizičke poteškoće. Kao što sam vam rekla, znači službeno se smatra da je dosada djeca koja su upisana da su ušla na teritorij Europe da ih je nestalo službeno više od 10 000, a da je to samo vrh ledenog brijega, taj broj je sada između 20 do 30 000 djece koja su nestala na teritoriju jednog kontinenta kontinenta kao što je Europa. Prema UN-u, dakle UNHCR i UNICEF jasni su ciljevi, a to je spriječiti djecu, od roditelja ili osobe koja o njima skrbi kako god je to moguće i kad je moguće identificirat i registrirat djevojčice i dječake bez pratnje i djevojčice i dječake odvojene od roditelje, tražiti obitelji, spajati djecu s njihovom obitelji što je prije moguće i ako je to u najboljem interesu djeteta, osigurat da djeca dobiju potrebnu zaštitu i skrb uvažavajući posebne potrebe svakog djeteta s obzirom na spol i podrijetlo, kao i sveukupni cilj pronalaženje trajnog rješenja. Protokol o postupanju prema djeci bez pratnje je dobar, usvojen je od 2018.g., a prema njemu o postupanju prema djeci bez pratnje uključena su sva tijela državne uprave i jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, tijela javne vlasti, javne ustanove, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva uključujući u suradnju i vjerskih organizacija organizatorima humanitarnih akcija. Dakle, dolazim do onoga što je trebalo regulirati ovim zakonom. Neću ponovno govoriti gdje u RH smještamo takvu djecu. O tome sam govorila u više navrata, smještamo ih u popravne domove, u dječje domove za djecu sa poremećajima u ponašanju što je apsolutno neadekvatno i to je nešto što je i dalje prisutno u RH. Dakle, Dakle, govorit ću o zakonu koji je barem što se tiče djece bez pratnje ili maloljetnika nije uspio postići cilj, a to je zaštititi djecu temeljem Konvencije o pravima djeteta. Dakle, vrlo jasne su bile primjedbe i pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za djecu koje su vam točno navele koji članci su u pitanju i koliko je neulaženje u bit problema doveo do ozbiljnog, mogućnosti Npr. čl. 221. st. 2. propisuje se da se maloljetni državljanin treće zemlje bez pratnje i maloljetni državljanin treće zemlje u pratnji članova njegove obitelji mogu smjestit u centar samo ako prisilno udaljenje nije moguće osigurat na drugi način i na najkraće potrebno vrijeme u centar. Dakle, takvo lišavanje slobode djece bez pratnje i djece s obiteljima treba zakonski zabraniti i osigurat njegovo ukidanje u praksi, jer je takvim ranjivim skupinama potrebno osigurati alternativni smještaj otvorenog tipa, a razlog detencije obitelji s djecom ne smije biti nepostojanje otvorenih centara. Dakle, takav smještaj predstavlja lišenje slobode odnosno detenciju. Odbor za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji i Odbor za prava djeteta UN-a o obvezama država u svezi sa ljudskim pravima djece u kontekstu međunarodne migracije u zemljama podrijetla, odredišta i povratka koji u odjeljku pravo na slobodu navodi kako se djeca nikada ne smiju zadržavati zbog razloga koji su povezani s njihovim migracijskim statusom ili migracijskim statusom njihovih roditelja s obzirom na to da svako lišavanje slobode može imat za posljedicu na fizičko i mentalno zdravlje djece i i njihov razvoj, te da države moraju donosit rješenja za ostvarivanje najboljeg interesa djeteta kojima se djeci omogućuje da ostanu s članovima svojih obitelji ili skrbnicima na mjestu koje nije detencija nego je smještaj u zajednici dok se rješava njihov migrantski status prije povratka. Smještaj djece bez pratnje neophodno je realizirati u ustanovi socijalne skrbi, te primjenjivati pravila smještaja djece odvojene od odraslih osoba, odvojeno od odraslih osoba. Smještaj djece bez pratnje u centar podrazumijeva boravak djece u takvim ustanovama zajedno sa odraslim osobama, a to znači izlaganje djeteta bez pratnje brojnim rizicima na koje između ostalog upozorava i i Lanzarot odbor u specijalnom izvješću o zaštiti djece pogođene izbjegličkom krizom od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Nadalje, odredbom čl. 186. propisuje se donošenje rješenje o povratku. Nadležnost i postupak u kojem se odlučuje o povratku djeteta bez pratnje trebalo je jasnije propisat u ovom vašem zakonu na način da to bude poseban ispitni postupak u kojem će se uzeti izjava djeteta, njegovog skrbnika i sagledat mišljenje centra za socijalnu skrb, te provesti i druge nužne radnje, a sve kako bi se na taj način utvrdio najbolji interes djeteta u svakom konkretnom slučaju. Time bi se osigurala zaštita djeteta sukladno odredbi čl. 10. Direktive 2008/115 EZ prema kojoj se prije izdavanja odluke o vraćanju u pogledu maloljetnika bez pratnje dodjeljuje pomoć odgovarajućih tijela koja nisu tijela koja izvršavaju prisilno vraćanje, uzimajući u obzir najbolji interes djeteta te se prije udaljavanja maloljetnika bez pratnje s državnog područja države članice tijela te države članice uvjeravaju da će on ili ona zbilja biti vraćeni članu njegove ili njezine obitelji, imenovanom skrbniku ili odgovarajućoj prihvatnoj ustanovi u državi povratka. Dakle, to dijete se mora sigurno i vratiti. Važno je osigurati da se odluke o pravnom statusu maloljetnika bez pratnje uvijek temelje na pojedinačnoj procjeni njihovih najboljih interesa. Pri toj bi se procjeni sustavno trebalo uzimati u obzir je li vraćanje maloljetnika bez pratnje u zemlju podrijetla i spajanje s njegovom obitelji u njegovom najboljem interesu te osigurati da procjenu najboljeg interesa djeteta sustavno provode nadležna tijela na temelju multidisciplinarnog pristupa, da maloljetnik bez pratnje bude saslušan i da je u tome na primjeren način uključen skrbnik koji je određen. odredbom čl. 193 propisuje se donošenje rješenja o protjerivanju za maloljetnika, posebni ispitni postupak kada se odlučuje o protjerivanju djeteta, ali i osobe koja o djetetu skrbi, a sve kako bi se kroz takav postupak utvrdio najbolji interes djeteta. Stoga je potrebno uvrstiti provođenje posebnog ispitnog postupka, koji, kad se odlučuje o protjerivanju djeteta i osobe koja skrbi o djetetu. Nadalje, odredbom čl. 198. propisujete opseg i uvjete korištenja besplatne pravne pomoći. Zapamtite, djeca su posebno ranjiva kategorija. Dakle, radi zaštite ljudskih prava djece, a posebice kada su u postupci se vode u odnosu na djecu ili prema osobama koje skrbe o djeci, pravnu pomoć nužno je osigurati već u prvostupanjskom postupku, a ne tek u upravnom sporu. I konačno, odrednom čl. 155. propisano je da protiv rješenja o ukidanju dugotrajnog boravišta nije dopuštena žalba nego se može pokrenuti upravni spor. Neprihvatljivo. Smatram da je trebalo predvidjeti iznimku ove odredbe u odnosu na djecu. Djeca zahtijevaju posebnu zaštitu te su tijela javne ovlasti u obvezi postupati u skladu s njihovim najboljim interesom. S obzirom da izvršnost odluke o ukidanju dugotrajnog boravišta može direktno utjecati na realizaciju najboljeg interesa djeteta, držim da je u odnosu na njih potrebno predvidjeti iznimku te omogućiti djeci pravo na žalbu koja odgađa izvršenje te odluke. Dakle, cijeli niz vrlo jasnih primjedbi ste imali. Od obje pravobraniteljice koje su potpuno jasne i koje je trebalo u ovaj zakon svakako uključiti, bez obzira što s njim, kao što ste rekli, prvenstveno rješavate nedostatak radne snage nakon što nam je 300 tisuća ljudi otišlo iz ove zemlje, ali kad već ulazite, mijenjate i članke koje se tiču djece, molim vas, do drugog čitanja da taj dio sjednete i vidite na koji način učiniti ovaj zakon humanim, zakon koji će činiti sve da djeca bez pratnje i djeca koja se nađu u tim sporovima, ima posebno još primjedba od tome, o stjecanju državljanstva naše djece, isto tako, ima isto spornih situacija, dakle da to sve bude u najboljem interesu djeteta jer to je jedina naša koju mi u ovom trenutku imamo. Boriti se za našu djecu, boriti se za djecu koja trebaju našu zaštitu. Hvala.

U nekoliko navrata kad se raspravljalo o izmjenama i dopunama ovoga zakona, snažno smo poručivali da koncept zatvorenoga društva kojega je promovirao dosadašnji Zakon o strancima, naprosto nije održiv. On je diskriminatoran, on je, ne samo šovinistički nego i, imao je vrlo, vrlo snažne elemente ksenofobije. Nismo mi tu jedini. Ima i drugih europskih zemalja koje su se pokrile kantom po glavi, misleći da se svijet oko njih može mijenjati, ali oni neće. Kad smo to govorili, anticipirali smo promjene koje su se dogodile, ne samo na tržištu rada nego i u demografskoj slici RH. Hrvatska je, rekao bih, više od 150 godina emitivno, emitivno društvo koje šalje svoje građane, svoje državljane u emigraciju ili u svijet, ali moramo biti svjesni da je Hrvatska punih 300 godina bila vrlo snažno, ukupno gledajući, područje selidbi i da je gotovo svaki drugi građanin RH potekao iz obitelji koje su se ovdje doselile u zadnjih 200 godina. Dakle, kad je već to tako i kad je zapravo suvremena Hrvatska, politička nacija sazdana od doseljenika, zašto se zatvarati u 21. st. i ne vidjeti te strašne probleme koje imamo u demografskom pustošenju gotovo polovice našega teritorija. Dakle, oni koji su pisali i ovaj zakon, po mom sudu trebali bi najprije mjesec dana provesti u nekim od slavonskih, banijskih ili ličkih sela u kojima je nekad cvjetao život, u kojima je nekad cvjetala poljoprivreda. Ja ću spomenuti samo da je recimo, najveći poljoprivredno-industrijski kompleks na Baniji imao svojevremeno, samo na području Sisačko-moslavačke županije 6 tisuća kooperanata, ukupno 9 tisuća. 6 tisuća obitelji, na Baniji je živjelo od poljoprivrede, konkretno od stočarstva sa snažnim zaleđem u industriji. Te industrije više nema. Ti su krajevi potpuno pobijelili. A mi se ponašamo kao da smo zemlja prenapučena i kao da nam smetaju, oni koji bi, zamislite čuda da i takvi postoje, htjeli doći živjeti s nama. I eto događa se prijedlog jednog novog zakona koji da se razumijemo nije bitno, bitno drugačiji od onoga prije, on u nekim detaljima donosi liberalizaciju i mi to pozdravljamo, ali opet primjećujemo neke diskriminacijske elemente za koje ne znamo zašto ovdje stoje. Recimo pod egidom hrvatskoga, kako to kaže ovdje, pripadnici hrvatskoga naroda, to vam je jedna floskula koja može trpiti puno, puno toga zato što je pripadnost nekome narodu u etničkom smislu osobna stvar svakoga građanina i svako ima pravo izjasniti se u etničkom smislu kako god hoće. I dobro je, ja mislim da je dobro da još uvijek postoji nekoliko milijuna ljudi u svijetu koji će reći da su etnički Hrvati bez obzira što su državljani drugih zemalja jer očito postoji neka vrsta ponosa prema tom etničkom porijeklu. Ali njima ovdje dajemo jednu apsolutnu prednost koja nema nikakvoga smisla u odnosu na druge kategorije koje smo ovdje limitirali. Npr. nečiji je pradjed rođen na Braču, a djed i otac su mu rođeni u Čileu i on je rođen u Čileu dakle treća je generacija rođenih u inozemstvu, ali dovoljno da kaže da je pripadnih hrvatskoga naroda i ima apsolutno prioritet po ovome da može bez ikakvih administrativnih uvjeta zapravo se trajno naseliti. A netko tko je rođen u RH tko nije stekao državljanstvo jer mu administracija to nije dozvola to pravo nema. Zašto ne bismo ovdje u ovome zakonu ugradili odredbu koja tu relaksaciju prepoznaje prema svima onima koji su rođeni u RH ili kojima je jedan ili oba roditelja rođeno u RH. Znam za slučaj čovjeka kojemu su oba roditelja rođena u Hrvatskoj, stjecajem ratnih okolnosti on je rođen u inozemstvu, jednog je roditelja u ratu izgubio, drugi roditelj živi dalje u inozemstvu, on želi živjeti u Hrvatskoj, a ne može. Znam za slučaj dvojice braće koji su rođeni u Hrvatskoj, kojima je otac ubijen za vrijeme Domovinskog rata i čija je majka odvela svoju djecu u inozemstvo k rodbini jer je tamo bilo lakše živjeti, ali samo zato što su Srbi kasnije nikad nisu mogli dobiti hrvatsko državljanstvo bez obzira na tu svoju tešku sudbinu, a htjeli su, htjeli su živjeti u Hrvatskoj u kojoj su rođeni i u kojoj su čak i u školu krenuli. Ne vidim razloga zašto bismo dizali te zidove i prepreke prema ljudima koji žele živjeti u RH, to je prvi i osnovni kriterij. Naravno treba staviti kriterije koji sprečavaju trgovinu ljudima, transfer kriminala preko granice, pranje novca ili nešto slično, ali ako netko želi živjeti s nama ajmo mu to omogućiti u okolnostima u kojima rapidno padamo prema 3 milijuna. Sve demografske pretpostavke govore da će RH za dvadesetak godina imat manje od 3 milijuna stanovnika. Tko će živjet, tko će radit, tko će hranit generaciju koja sada stasa? Tko će održavati pogon same države? Pa ne mislimo valjda da će država propasti i umrijeti, odumrijeti, da je neće trebat financirat? Ja vjerujem da će postojati na korist onima koji će ovdje živjeti. Ali neka ta ljubav, neka želja da se ovdje živi bude ključni kriterij u takvim okolnostima u kojima živimo i sad. Druga bi bila stvar da smo prenapučeni i da smo iscrpili sve resurse koje imamo. Što se tiče pak ove relaksacije prema stranoj radnoj snazi, nekoliko puta smo još lani rekli pozivamo Vladu da ukine kvote, hvala Bogu to se događa, ali zašto odgađate liberalizaciju uvjeta? Umrijet će nam ono malo što je živo od onih koji trebaju. Vi znate da cijeli sektori trenutno vape za rednom snagom i prolazi vlak. Prošloga ljeta objavljena je služena informacija da Savezna Republika Njemačka ovoga časa treba 50.000 vozača kamiona s procjenom da će u roku od četiri godine ta brojka narasti na 150.000. Šta mislite tko će voziti kamione u Hrvatskoj? Niko, otići će tamo. Ako ovog časa trebaju 50.000 onda možete misliti šta je u drugim sektorima. Oni će rado usisati našu radnu snagu. Nemojmo čekati godinu dana. Zašto idemo na tu primjenu tek u 2021., skratite to maksimalno, pustiti od 1.6. ovaj zakon u pogon, vratite se što je prije moguće u drugo čitanje i dajte da zakon stupi na snagu što je prije moguće. I nemojte ići na komplicirane podzakonske podzakonske akte, nemojte zagorčavat živote poduzetnicima nego budimo svi sretni da mogu naći nekoga tko će raditi. skratimo im muke i omogućimo im da stvaraju novu vrijednost jer iz te nove vrijednosti idu i naše plaće, ako niste znali, ako oni ne budu radili mi nećemo imat što jest, a onda ćemo kao gladni vjerojatno biti živčaniji pa ćemo donositi još gore zakone od onih koji nam se predlažu. Razmislite, neće vas puno koštati, a učit ćete veliku uslugu Hrvatskoj i onima koji u njoj rade. Hvala. Zahvaljujem. Imamo replike, poštovani kolega Božo Ljubić. Izvolite. **Ljubić, Božo (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U8važeni zastupnike Richembergh. Sama činjenica da je u 2018. godini u Hrvatskoj bilo 43.000 43.000 državljana trećih zemalja koje je imalo važeći boravak, a da se taj broj u '19. povećao na 62.000 znači preko 30% govori da su u Hrvatsku dobrodošli i stranci i da je Hrvatska za njih, da tako kažem, atraktivna. Pa zašto bi se onda mi odricali naših sunarodnjaka u svijetu kojih ima 3 milijuna od kojih samo jedan manji dio ima hrvatsko državljanstvo. Ali imamo primjera zemalja kao što je Španjolska koja svakog svog sunarodnjaka bez obzira da li imao državljanstvo ili ne, koji se zove Ramos, Ramos, Gonzales, Fernandez automatski prima španjolsko državljanstvo, dakle uvažavajući činjenicu da su velike doprinose našem sportu, našoj kulturi dali naši potomci naših sunarodnjaka 3. i 4. generacije

predlažem da takvu vrstu relaksacije otvorimo i prema svima koji su rođeni u RH ili čiji su roditelji rođeni u RH, dakle da ne stvaramo više kategorija. A što se tiče ovog odnose, dakle to da je bilo prošle godine 73.000 stranca u Hrvatskoj, pa to je ako mene pitate sramota. Znate u jednom Pragu živi 250.000 stranca, a u cijeloj Hrvatskoj 73, a mi smo država u kojoj treba jako puno raditi, dakle nismo bog zna šta avancirali. Državi ovakvoga kapaciteta i ovakvih potreba ovog časa treba 200.000 stranaca i to u čitavom nizu sektora, ne samo obrtničkih, ne samo u turizmu nego u čitavom nizu drugih. Pitajte recimo Matu Rimca iz koliko zemalja radi ljudi kod njega pa ćete vidjeti zapravo što je formula uspjeha. Zahvaljujem. Sljedeća replika poštovani kolega Željko Raguž. **Raguž, Željko (HDZ)** Kolega Richembergh vi ste govorili o diskriminaciji u okviru ovoga zakona, a ne stoji taj vaš navod iz razloga što je upravo i profesura donošenja Zakona o hrvatskom državljanstvu kada su usvojeni amandmani na inicijativu Odbora za Hrvate izvan RH pokazala da ne postoji diskriminacija već naprotiv da Hrvati izvan RH podupiru i potrebu odnosa prema građanima RH koji nisu Hrvati, kako ste sami kazali čiji je jedan roditelj državljanin RH. Dakle, nema osnova za taj vaš navod jer je upravo realizirano u Zakonu o hrvatskom državljanstvu. A status Hrvata bez hrvatskog državljanstva je definira prvi put u Zakonu o odnosima prema Hrvatima izvan RH i on je samo preciznije definiran u ovome Zakonu o strancima. Richembergh, Goran (GLAS)** Kolega Raguž to je dobro, ali pazite to se sve dogodilo 2018., 2019. godine dakle nakon silnih godina iscrpljivanja u nekim modelima koji su bili vrlo, vrlo zatvoreni, rekao bih ksenofobni. Međutim praksa još u vijek pokazuje neovisno o tome da smo relaksirali Zakon o hrvatskom državljanstvu, da se u slučajevima koje sam spomenuo još uvijek postoji diskrecijsko pravo odbijanja, a bez stvarnog obrazloženja i onda se može samo iščitavati što iza toga stoji. To nije dobro. Vi znate da gdje god postoji diskrecijsko pravo postoji mogućnost i zlouporabe, ja to ne bih volio. Ja bih puno više volio recimo da na tragu ovoga što vi govorite bi recimo više ljudi iz hrvatske dijaspore došlo živjeti u Hrvatsku. To su ljudi koji žive u demokratskim sustavima i sigurno bi donijeli jednu demokratsku kulturu, ali mi nemamo više snage iscrpljivati BiH, mi nju iscrpljujemo već nekoliko stotina godina, to će se vjerojatno nastaviti, ali ne u nekim bog zna kakvim brojkama, tamo više prostora za tu vrstu demografskog popunjavanja i nema. Zahvaljujem kolega Richembergh. Sljedeća rasprava poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Iseljavanjem iz RH, poglavito posljednjih godina ali moramo se vratiti i nekoliko desetaka godina unazad ili kroz stoljeća i prošlo stoljeće ljudi su iseljavali s ovih područja, ali očito je u posljednje vrijeme radni potencijal je otišao u treće zemlje, loše politike koje su se provodile prema ljudima koji su tribali živjeti i raditi na ovome području su otišli. Evo kao što je rekao tajnik na početku, 2016. se je počelo sa nekoliko tisuća stranih radnika, nekoliko tisuća koji su došli u Hrvatsku, a sada se to prelazi brzo i broju 100.000 što znači da je RH do sada ovim zakonima tj. poglavito je povećano prošle godine tj. evo ja sam rekao maloprije i u replici da je 2019. godini, prošloj godini do 8. mjeseca samo iz Srbije došlo 11.000 radnika, državljana Srbije, a državljana BiH 22.000 do polovice 8. mjeseca, tako da je Hrvatska sada ovom liberalizacijom tj. sada kada smo iselili ljude iz Hrvatske Hrvate u treće zemlje kao jedan ogroman potencijal koji je bio, nažalost opet ponavljam lošim politikama i nefunkcioniranjem sustava koji je omalovažavao sve te ljude i naravno i ustrojstvo RH vidljivo je da ustrojem RH tj. regionalno gledajući po županijama vidjet ćemo da je ona izjava Andreja Plenkovića na noć kada je Kolinda Grabar Kitarović izgubila da je u biti i on sam priznao ono što je cijelo vrijeme demantirao da nisu dobili dovoljno glasova u županijama gdje su uredno pobjeđivali, a da je razlog što su ljudi iselili. I što sada imamo? Imamo ovim zakonom potpunu liberalizaciju tj. doslovno liberalizaciju otvaranje bez ikakvih ograničenja i kriterija da svi mogu doći raditi u RH. Ja bi bio najsretniji kada bi svi oni koji su otišli u RH u treće zemlje da im omogućimo da se vrate amo od najkvalitetnijih liječnika, profesora svih onih ljudi koji su otišli zidara, tokara, varioca oni koji su bili u brodogradnji da ih je vratiti. Činjenica je da je ogroman potencijal, evo spomenut je Mate Rimac koji je inače porijeklom moj susjedne općine iz Livna iz BiH pokazao da na tim područjima ima kvalitetnih ljudi koji mogu razviti, on je se naravno čovjek koji je u poslu i koji je razvio jedan veliki posao, ali je vidljivo da je na području BiH gdje je bio ogroman potencijal, gdje je živjelo hrvatsko stanovništvo i Dalmatinska zagora koja je bila izvor potencijala. Znači govorimo o Zaleđu Priobalja uz Hercegovinu i naravno i dio gdje žive Hrvati u BiH da je bio ogroman potencijal naseljavanja ovih naših područja dugi niz godina tj. desetljećima i stoljećima. Međutim loše politike i prema tim krajevima je dovela do toga da i tu imamo sad pad stanovnika. Međutim, kad govorimo o uvozu radne snage, mi trebamo uvijek gledati uzrok. Uzrok do čega smo mi dovedeni u ovu situaciju. Dovedeni smo u situaciju politike 60-ih godina prošlog stoljeća Jugoslavije, gdje se ciljano šalju ljudi u treće zemlje da bi preko doznaka slali novac i to ponavljam iz dana u dan i ponavljat ću. 18 milijardi kuna godišnje, dolazi nam od naših građana koje smo mi iselili, što vidimo, znači u po podacima koji su u HNB-u. To je se dosta vrimena tajilo. Čak sam ja premijeru ovdje govorio kad je bio proračun je on meni govorio da su to klapnje, da je to, i ministru koji nije htio reći točnu brojku, on je govorio negdje oko 7 milijardi kuna. Ali 18 milijardi kuna je znači od naših ljudi koji su iseljeni lošim politikama i sada imamo bumerang koji nam se vraća. Najgora moguća politika je politika iseljavanja, ciljana, planska. Ja ne vidim kako može iz Hrvatske toliko stanovnika odjedanput otići, ako nije ciljana i planska. I što sad? Naši poljoprivrednici rade i u Irskoj ili u nekim drugim državama, dok naša polja leže bez navodnjavanja, a imamo taj resurs, imamo polja, imamo vodu čistu, pitku koja bi mogla navodnjavati, od koje bi se moglo i na tim se poljima moglo stvarati dodatna vrijednost, ali nema naroda. Nema naroda, tu su kolege iz Hercegovine, predsjednik Hrvata iz BiH, s toga područja. Nema naroda, nema ljudi. U mojoj Zagori, nema, prazno, odnos prema našim dobrima, prema potencijalu, prema onome što imamo, evo, nabrojat ćemo samo polja, poljoprivredno zemljište, mi nemamo sustave navodnjavanja gdje rijeke prolaze, ja uvijek spomenem svoje Sinjsko polje, ali tako i na drugim poljima, tako i u Imotskoj krajini, tako je u Slavoniji, tako je svagdje. I naravno da su to uzrok loše politike. I što sad? Sad nam triba svega. Prije smo se hvalili sa brodogradnjom, danas su naši najjači ljudi koji su bili u brodogradnji otišli u 3. zemlje i proizvode brodove, od inženjera, od varioca do inženjera projektanata. Sad ćemo morati, imali smo kvalitetnu, tvrtke koje su radile u graditeljstvu, velike projekte, projekte komplicirane, a sad ćemo morati uvoziti, od zidara, ne Slobodnih zidara u ovih, masona, nego od ljudi koji se bave, zidara, tesara i tih, te uvozimo u državna odvjetništva, u Sabor, u Vladu, te ove, ove, Slobodne zidare, masone, ti su potrebni da ojačaju sustav tako da ne rade u interesu Hrvatske i da se iseli Hrvatska, oni su bitni sami sebi kao grupacija. To su ljudi od ugleda, od, ne znam je li tajnik možda u nekoj tajnoj organizaciji od tih Slobodnih zidara Gabrićevih, kako ih zovu, tih velikih meštara, tih velikih meštara koji kadroviraju i DORH, mislim, onda znamo gdje smo. Ali, to na stranu. Ali činjenica da u ovome trenutku mi nemamo taj potencijal ljudi da ih vratimo, naše ljude, i veliki je potencijal naša dijaspora. Dijaspora je ogroman potencijal, od svih, od Njemačke do Australije, ti ljudi su naši na tim područjima stvorili određeni kapital i taj kapital bi trebalo bi sve učiniti da se ti ljudi vrate s tim kapitalom ovdje, to je kapital ogroman. Ali, trebamo imati uređenu državu da bi se ti ljudi vratili. Neka se dođu ti ljudi, kad se vrate pa moraju 10% dati ovome da za dokumentaciju, 10% onome. Znači treba te ljude pokušati privući, poglavito ove koji su otišli u zadnje vrijeme, vratiti. Pa nebitno, je li se to radilo o 2., 3. ili 4. generaciji Hrvata, bilo na, od Čilea do Australije, Sjeverne Amerike, nije opće, Kanade, nije uopće bitno iz kojega dijela svijeta. Ali to su ljudi koji su uspjeli u tim sredinama, stvorili su ogroman kapital u svijetu i smatram da bi to bio ogroman potencijal da se i ti ljudi vrate. Ovako smo liberalizirali stranu radnu snagu, rekao sam, evo ja znam, često nam se proglasi Hrvati, u Hrvatskoj su netolerancija prema manjinama, prema ovome, onome, ali je činjenica da 2019. g. do sredine 8. mj. 11 tisuća radnika je bilo iz Srbije, državljana Srbije.

Ali nije rješavanje ovoga što se sad radi bez demografskih mjera, bez ulaganja, očuvanja naših strateških interesa, mi ne možemo zaštiti našega ribara, proglasiti isključivi gospodarski pojas, da naš ribar ostane na ovome području. Mi ne moramo zaštiti kao što su Mađari rekli, nema prodaje poljoprivrednoga zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama. Mi ne možemo to zaštititi. Mi ne možemo zaštititi naše vode, nemamo snage staviti je u Ustav da bude Ustav, pitke vode, a dajemo koncesije strancima. Imaju ogromnu dobit i na kraju ovo 700 tisuća hektara zemljišta poljoprivrednoga neobrađenoga kupit će stranci. I onda možda eventualno budu naša djeca na našoj djedovini kad to kupu budu njihova radna snaga jeftina. Znači mi jednostavno strateški ne donosimo apsolutno nikakve odluke, nego jedino što imamo ovdje hvaljenje gospodarskoga rasta lošom politikom, a loša politika je kad mi imamo 3% BDP-a od naših ljudi koji su iselili vanka od doznaka, 18 milijardi kuna. I na temelju te potrošnje, toga novca koji šalju svojim obiteljima, imamo rast. To nije dobro, to je katastrofalna politika, a vidljivo je da sad moramo liberalizirati maksimalno uvoz strane radne snage, da bi popunili ili bilo da poduzetnici uopće mogli funkcionirati, da ima tko raditi. A naše ljude smo iselili. Prema tome, apsolutno loša politika je odraz svih ovih zakona dosadašnjih. Znači katastrofalna politika u RH, zato imamo 2/3 Hrvatske prazne, nebrigu, nerad, nemar, jedino što imamo, to je jedna sustavno funkcioniranje županija, koje u biti se samo uhljebi da mogu glasati za svoje stranke. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo replike, poštovana kolegica Ines Strenja, izvolite. **Strenja, Ines (Nezavisni)** Zahvaljujem. Ja ću se sad o nečem konkretnom, a to je da, znamo koliki je nedostatak vozača, znamo koliki je problem privatnih autoprijevoznika, ali oni su baš na ovaj zakon dali dosta primjedbi u vezi provjera dokumenata u autobusima i kažu da vozno osoblje prijevoznika nema javne ovlasti niti može od putnika zahtijevati predočenje osobnih dokumenata i putnih isprava prilikom ulaska u autobus niti su im dužni putnici to predočiti, no zakonom kako ste vi to propisali kontrola putnih isprava od strane privatnih zaposlenika, a ne javnih službenika ne može biti u istom opsegu i intenzitetu kao kod graničnih kontrola. Dakle nije educirano vozno osoblje niti može provjeravati vjerodostojnost i valjanost putnih isprava. Eventualno moguća odgovornost prijevoznika može opstati samo ukoliko se dokaže da isti u okviru svoje djelatnosti namjerno pomaže državljanima trećih zemalja da nezakonito uđu na državno područje. Šta vi mislite kako se ovaj zakon odnosi prema vozačima? Mislim da ovo nije uredu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Bulj. Vjerojatno zbog panike, tj. ne zbog panike zbog toga što na tržištu u ovome trenutku nedostaje i vozača i nedostaje i sada se u toj panici donosi zakon na brzinu što prije, ali nikako govoriti o uzroku. Uzrok je loša politika, ne samo po pitanju vozača nego ukupno vozači će biti potrebni, neko mora voziti kamione, netko će morati i tu raditi, međutim i ovo što imamo vozača u RH otići će vanka. I sada se dogodilo ajmo liberalizirati maksimalno uvoziti strance bez bilo kakvih kriterija. Do sada, evo ponovit ću vam još jednom, znači kad je došla ova Vlada 2016. bilo je nekoliko tisuća stranih radnika, sada smo došli do brojke 100.000, 100.000 u godini dana, to je porast nekoliko stotina puta radnika koje uvozimo sa strane i to govori sve, da je loša politika dovela do kaosa na tržištu, a iselili su Hrvati. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Bulj. Hrvatska ima minus rođenih od preko 16.000 godišnje, a naravno ima egzodus ovih radno sposobnih koji s familijama odlaze negdje drugdje tražiti sreću i krov nad glavom. glavom. Mi imamo inače ministarstvo posebno namijenjeno ovom demografskom problemu i postoji naziv Ministarstvo za demografiju, mlade, šta već, obitelj itd. mislite li da je nešta kvalitetno napravljeno u tom ministarstvu i da postoji uopće strategija da se ona provodi da bi ovaj problem danas silne nestašice radne snage bio manji ili to nije tome slučaju? Hvala. Zahvaljujem. Odgovor kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Ja ne vidim nikakve mjera, osnovna mjera demografskog ostanka na područjima poglavito gdje se iseljava je radno mjesto, da bi mlada obitelj se mogla oformiti bitno je radno mjesto. O tome je govorio vaš, da potvrdimo ja bih samo citirao gospodina Strmotu koji je bio tajnik u ministarstvu ove Vlade, koji je rekao javno na tiskovnoj konferenciji kao ključni čovjek ministarstva rekao je da je ovo igrokaz i teatar mjera koje daje ova Vlada po pitanju demografskih mjera. Apsolutno tu ga podržajem i tu su ga svi demografi podržali jer jednostavno ako mi donosimo zakone da bi se hvalili mavali svima zakon o brdsko-planinskim nerazvijenim poglavito u tim područjima, a nemamo mjera koje će osiguravati lakše otvaranje radnih mjesta poduzetnicima da bi opstali ti ljudi na tim područjima onda je to ruganje. Donijeli smo zakon o nerazvijenim područjima i brdsko-planinskim ni dan danas ima dvije godine još bivša ministrica,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bulj vi ste u svojoj raspravi se dotakli i egzodusa još koji je krenuo šezdesetih godina prošloga stoljeća kada je jako puno naših građana išlo raditi u neke druge zemlje, ali je to razlika od onoga što se dešava danas. Dakle tada su išli pojedinci radili i vraćali se familije su ostale tu, sada idu cijele familije. Graditeljstvo je inače pokretač razvoja, dakle tamo šezdesetih godina prošlog stoljeća glavnina je otišla i radila u graditeljstvu, danas u graditeljstvo dolaze raditi neki drugi ljudi. Prema tome, to su neki procesi koji nisu dobri jer naravno gubimo kvalitetnu radnu snagu, a vezano uz to jesu i ovi slobodni zidari koje spominjemo cijeli dan. Oni su nastali tamo krajem 14. stoljeća, nastali su iz zidarsko, klesarskog, graditeljskih cehova koji su tim htjeli regulirati svoj odnos s vlastima i kupcima. Dakle nema tu neke razlike i onda i sada. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Dobra paralela, znači onda su ljudi šezdesetih godina u bivšoj državi Jugoslaviji odlazili, ali uglavnom su ljudi odlazili muškarci muškarci iz obitelji, ostali članovi bi ostali i supruga i djeca na taj način taj novac dolazi ovdje i u obitelj. Međutim, sada se događa nažalost još gora pošast, sada cijele obitelji odlaze sa djecom i ta područja, poglavito područja odakle ja dolazim, a većinom i druga područja pa i Hercegovina i ovaj dio i Slavonija, poglavito govorimo o tim područjima ljudi su odlazili vani, ali bi se vraćali. Međutim, sada postoji velika opasnost jel se hitno ne reagira da ljudi ti ostanu i cijele obitelji u biti vani i više se ne vrate i ostanu prazna ognjišta tj. prazni prostori. A država bez naroda samo sa prostorom apsolutno nije država. Mi moramo sve poduzeti da se ljudi vrate, da se vrate ali očito nemamo mjera. Sada moramo evo prisiljeni smo liberalizirati zakon da uvozimo strance, a upitno je

iz pozicije zastupnika Hrvata izvan RH čini mi se da je najvažniji stavak 5. Članka 1. ovoga zakona u kojima, u kome se definira dakle status Hrvata bez hrvatskog državljanstva odnosno konstatira se kako osobe koje imaju utvrđen status Hrvata bez hrvatskog državljanstva nisu stranci po ovome zakonu. Zašto je to važno? Pa važno je iz razloga što je na ovaj način zakonodavstvo u RH jednostavno vodeći se dobrim primjerima drugih europskih zemalja napravilo jasnu razliku između dakle rođenog Hrvata i nekoga drugoga stranca koji se nađe sa, u RH sa zahtjevom za ulazak, boravak, zapošljavanje, školovanje. Takva praksa već odavno postoji u Njemačkoj, u Italiji u susjednoj Sloveniji. Zakon u susjednoj Sloveniji jasno razliku dakle Slovenca, rođenog Slovenca bez slovenačkog državljanstva od drugih Slovenaca, pa čak i oni koji su rođeni izvan Republike Slovenije. Upravo su u Odboru za Hrvate za Hrvate izvan RH Hrvatskog sabora na temelju brojnih zahtjeva iz ranijih godina primijetili ovo pitanje i temeljem Zakona o odnosima RH sa Hrvatima izvan RH koji je donesen 2011. godine pokrenuli ovo pitanje koje je trebalo dakle više godina da bi se ono riješilo i da bi se izmjenama ranijeg teksta zakona 2017., 2018. amandmanima Odbora za Hrvate izvan RH ono precizno definiralo, a bila je potreba za tim preciznim definiranjem zato što iz te definicije proizlaze brojne životne situacije na koje je trebalo naći odgovore. Do spomenutog zakona, do utemeljenja Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH pored postojanja Matice iseljenika Hrvatske, Matice iseljenika nije postojala ni jedna državna institucija, niti zakon koji je regulirao pitanja Hrvata izvan RH na primjeren način kakav je on definiran u praksi drugih europskih zemalja. I upravo možemo pohvaliti ove iskorake koji napravljeni u okviru angažmana zadnje Vlade, aktualne Vlade koja je i na ovaj način pokazala osjetljivost prema jednom važnom pitanju dakle integriranja, koordinacije

Ovaj primjer je kasnije primijenjen i kada je bila procedura izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu. Slijedom ove prakse i svi ovi problema koji su primijećeni tijekom procedura oko Zakona o strancima došlo se do rješenja i u Zakonu o hrvatskom državljanstvu koji omogućavaju Hrvatima izvan RH da na jedan liberalniji način dođu do hrvatskog državljanstva, ostavljeni su primjereniji rokovi i na određeni način napravljen je pozitivan poziv Hrvatima izvan RH, oni koji to žele da mogu na jednostavniji način postati državljani RH. Ono što je važno naglasiti da se vodilo računa da se ne napravi nikakva diskriminacija prema ostalim građanima RH dakle pripadnicima nacionalnih manjina i upravo su takve inicijative išle iz Odbora za Hrvate izvan RH, a važno je naglasiti kada smo išli s amandmanom na Zakon o strancima 2017. i '18., da su predstavnici svih stranaka u Hrvatskom Hrvatskom saboru bez ikakvih ideoloških razlika što je posebno važno istaknuti kao pozitivan primjer, jednoglasno glasovali za taj amandman. To govori da se ipak u hrvatskom društvu oko važnih pitanja postiže konsenzus ako postoji upornost, ako postoji dobra volja da se dođe do dobrih rješenja. Ono što treba naglasiti, a što se veže za suvremene procese u EU, dakle migracije, mogućnost zapošljavanja, mogućnost izbora novih radnih mjesta u drugim državama, da RH evo u zadnjih nekoliko godina od godišnjih kvota koje su se kretale oko 3.000 dozvola za boravak i rad u RH i sticajem procesa kakvi su se otvorili u RH ulaskom u EU i mogućnostima zapošljavanja u europskim zemljama imali problema i sa određenim djelatnostima, osiguranjem djelatnika određenih djelatnostima u RH i mislim da su ove izmjene koje su predložene u ovom tekstu zakona dobre, da su one realne, da su rokovi primjereni i da će oni omogućiti da RH na jedan primjereniji način reagira prema stvaranju uvjeta koji će omogućiti da hrvatsko tržište rada dobije radnu snagu, bilo iz susjednih zemalja, bilo iz drugih europskih zemalja. Podaci mogu na određeni način brinuti, ali nažalost to je realnost. Možemo se informirati da brojni Nijemci žive i u SAD-u i u Australiji i ne trebamo sve gledati crnim očima iako bi bilo dobro da neke pojavnosti nema. Smatram da otvaranje tržišta rada u RH kada su i u pitanju susjedne zemlje ne treba predstavljati problem. Ističem i činjenicu da je kako je danas spomenuto bilo 2018. 32.000 dozvola za boravak i rad, a već 2019. 73.000, od toga 2019. 31000 za za državljane BiH, a 2018. 17000 govori da postoji fluktuacija, dakle radne snage, posebice iz graničnih dijelova BiH i RH, posebice kada je u pitanju, dakle sezona u RH u njezinom jadranskom dijelu. Ali to je jednostavno i nešto što je tradicija ovih prostora, prostori BiH i RH su i kroz prošlost bili na određeni način neovisno od političkih sustava i političkih jedinica integrirani i oni će kao takvi i ostati. Dobro je da zbog činjenica i problema gospodarskih i političkih u BiH da građani BiH koji mogu dobit zaposlenje u RH da ga dobiju upravo u RH, a ne u nekim daljim i dalekim europskim zemljama. Cijenim zaključno da je aktualna Vlada RH Zakonom o strancima, Zakonom o hrvatskom državljanstvu, razradom strategije i Zakona o odnosima RH sa Hrvatima izvan RH, pa pa i informiranjem Hrvata izvan RH o čemu smo mogli slušati i govoriti prije nekoliko dana kada je bilo na dnevnom redu Izvješće o radu HRT-a, razvila i pitanje razvila i pitanje informiranja Hrvata izvan RH, što sve doprinosi integriranju Hrvata izvan RH oni koji to žele, koji to mogu,

i dobro što smo pokazali primjerom Zakon o hrvatskom državljanstvu i za građane RH koji imaju bilo kakvu poveznicu sa RH, a pripadnici su nacionalnih manjina koje su, koje žive na području RH. Zaključno, mislim da se radi o dobrom tekstu koji će omogućiti da hrvatsko tržište rada dobije potrebnu radnu snagu i da se napravi jedna zdrava konkurencija na tržištu rada u RH što će utjecati na snažniji gospodarski razvitak RH.

nadam se da se slažemo oko toga da je RH u zadnjih 30.g. ispunila skoro sve strateške ciljeve koji su tada bili zacrtani i naravno pred RH je sada glavni strateški cilj demokratska, demografska revitalizacija. Pa se zato referiram na čl. 5. odnosno st. 5. čl. 1., dakle Zakona o strancima koji ste upravo maloprije citirali, a tiče se definiranja statusa pripadnika hrvatskog naroda bez državljanstva i da tako operacionalizacije toga stavka u postojećim izmjenama i dopunama zakona, pa i u kontekstu, dakle nedavnih izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu koji evo i da budem neskroman i na prijedlog Odbora za Hrvate izvan RH kojima obodvojica pripadamo su, dakle i proširili definiciju, hrvatskog iseljenika i na taj način stvorili uvjete da se ti strateški ciljevi realiziraju i, dakle jedan koncensus koji pokušavamo stvoriti u, u politici i društvu RH. Upravo spomenutim izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, a u kontekstu iskustava sa Zakonom o strancima došlo se je i do odredbi koje su na poseban način naglasile poveznicu RH sa nekadašnjim prostorima država u kojima i danas žive Hrvati u statusu nacionalne manjine ili ravnopravnog konstitutivnog naroda kakva je situacija situacija u BiH. Dakle, nekadašnji prostori Boke Kotorske u današnjoj Crnoj Gori koji su nekada bili u sastavu političkih jedinica zajedno s RH ili dijelovi Bačke u današnjoj Vojvodini, u Srbiji na određeni način su bili jedna pozitivna poruka Hrvatima izvan RH da RH misli o njima, a to rade i druge države, na nama je bilo samo da potaknemo tu činjenicu i da ona dobije svoje zakonsko uporište. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Dakle, danas sam u svojoj raspravi u ime kluba, dakle govorio o ovom zakonu, ja bi reko sa jednog tehničkog da međutim, ovoga puta namjeravam progovoriti iz jedne druge, dakle perspektive, a u provom redu, dakle iz perspektive zastupnika Hrvata izvan RH uz da tako kažem, opasku da ću se možda oko nekih stvari ponoviti koje sam jutros govorio. Dakle, s obzirom da se ovaj zakon uglavnom tiče usklađivanja sa direktivama, preporukama, odlukama i rezolucijama Europskog parlamenta odnosno prihvaćanjem Europske pravne stečevine, u njemu nema previše novina koje bi se ticale drugih stvari. Međutim, ja ovdje ponovo želim apostrofirati čl., st. 5. čl. 1. postojećega zakona o kojemu je govorio i kolega Raguž maloprije i na koje sam ja također replicirao, smatram to izuzetno važnim jer je uključenjem toga amandmana 2017. odnosno '18. u Zakon o strancima i sada operacionalizacijom toga članka na neki način, toga stavka na neki način postojećim izmjenama i dopunama Zakona o strancima je učinjen značajan korak, dakle ova Vlada, nadam se i ovaj sabor, dakle time čine značajan korak u liberalizaciji

kao što maloprije rekoh u svojoj replici činjenica je da hrvatska dijaspora koja prema relevantnim procjenama nadležnih institucija čini otprilike 3 milijuna naših sunarodnjaka izvan RH što predstavlja rekao bih, još jednu izvandomovinsku Hrvatsku, njen doprinos sigurno nije dosada adekvatno valoriziran, da ne kažem iskorišten makar je to relativno ružna riječ međutim RH može imati višestruke koristi od izvandomovinske Hrvatske u više aspekata. I u aspektu stručnosti i u aspektu kapitala koji naši sunarodnjaci posjeduju, u aspektu demografske obnove, sve te stvari zapravo trebaju biti integrirane u hrvatsko zakonodavstvo a evo kao što vidimo, one se integriraju i u Zakonu o strancima i u Zakonu o hrvatskom državljanstvu koji smo nedavno usvojili, koji je predstavljao značajnu liberalizaciju stjecanja hrvatskoga državljanstava i na taj način učinio hrvatske dijaspore kao što rekoh u društveno, politički i ekonomski život RH. Pa stoga bi se ja ponovno ovdje podsjetio na neke ključne odredbe toga zakona koje smo evo nedavno usvojili a koje se tiču uključenja hrvatske dijaspore u hrvatski, gospodarski i rekao bi politički život pa je omogućeno hrvatskim državljanima u iseljeništvu odnosno potomcima hrvatskih državljana koji njihovi roditelji do punoljetstva nisu upisali u hrvatsko državljanstvo, da to sami učine do navršene 21 g. a oni koji danas imaju više od 21 g., također im se ostavlja još 2 g. vremena da to učine nakon stupanja na snagu ovoga zakona. Nadalje, više se ne uvjetuje ni poslovnom sposobnošću niti drugim uvjetima stjecanja hrvatskog državljanstva jer mnogi naši sunarodnjaci pogotovo oni treće životne dobi zapravo na taj način ne bi mogli postati hrvatskim državljanima. Izostavlja se i generacijsko ograničenje koje je dosada postojalo i na taj način omogućava većem broju naših potomaka da apliciraju i da dobiju hrvatsko državljanstvo itd. Više se ne traži poznavanje latiničnog pisma, hrvatskog jezika jer ti ljudi tek kada dobiju hrvatsko državljanstvo, bivaju još više motivirani da uče hrvatski jezik i povijest itd. a definicija hrvatskih iseljenika o kojima je govorio kolega Raguž je posebna stvar koja je usvojena ovdje rekao bi na inicijativu Odbora za Hrvate izvan RH koja je znatno proširilo definiciju hrvatskih iseljenika na sve one koji su iselili sa prostora država u kojima je naša RH nekada bila. U ovom zakonu također treba spomenuti jednu bitnu stvar a koja se tiče članova obitelji hrvatskih državljana koje ovaj Zakon o strancima sada rješava na jedan način kao što to do sada nije bilo riješeno i mi mi smo u odboru dobivali vrlo često upite, prijedloge i primjedbe na taj način tako da se sada više stjecanja stalnog boravka za članove obitelji hrvatskih državljana ne trebaju ispunjavati uvjet od 5 g. zakonitog boravka te trebaju dokazivati sredstva za održavanja niti polagat ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničkog pisma i na taj način se dakle udovoljava prijedlozima našim državljanima koji su u bračnoj zajednici sa osobama bez hrvatskog državljanstva. Isto tako kao što maloprije govorili, kolega Raguž je o tome govorio i pripadnicima hrvatskog naroda se omogućava reguliranje statusa na mnogo povoljniji način nego strancima sukladno potrebi Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. ostalim stvarima koje se tiču rekao bih više tehničkih pitanja ovoga zakona a to je ukidanje kvotnog sustava za zapošljavanje koje će omogućiti poslodavcima da mnogo lakše dođu do deficitarnih zanimanja, govorio sam i u svojoj raspravi i u ime kluba, pa neke stvari oko toga ne bih htio ponavljati. Međutim isto tako bih htio ovdje na neki način referirati se na neke rasprave koje su se ovdje mogle čuti a koje na neki način izražavaju bojazan da bi ovo ukidanje kvotnog sustava moglo dovesti do toga da nezaposleni hrvatski građani budu na bilokoji način zakinut s činjenicom da se liberalizira mogućnost zapošljavanja stranaca u RH, da zapravo je ovaj zakon po meni uveo značajno rekao bih mehanizme koji garantiraju koji garantiraju da naši građani nezaposleni neće biti ni na koji način zakinuti jer zapravo će biti Zavod za zapošljavanje dužan provesti sve istraživanje koje će omogućiti da onda poslodavci mogu podnijeti adekvatan zahtjev pa onda policijske uprave to odobriti. Nadalje, sigurno odredbe ovoga zakona koje propisuju krajnji rok odnosno 45 dana koliko može trajati postupak pred nadležnim organima, jamči našim poduzetnicima da pravovremenom aplikacijom dođu i do odgovarajuće radne snage koje nema u RH a isto tako još više tome doprinose i iznimke u provedbi dakle testa tržišta rada vezano kao što imali prilike čuti za deficitarna zanimanja kao što su tesari, zidari, konobari, mesari itd. je rok skraćen na 15 dana a u nekim slučajevima sezonskog rada odnosno situacija berbe itd., čak i na 10 dana, prema tome ja ne vidim previše razloga za zabrinutost bilo poslodavaca, bilo sindikata, bilo naših sugrađana

S druge strane, naravno nema se što reći oko toga, zakon se usklađuje sa europskim direktivama i europskom pravnom stečevinom i to sigurno podržavam. Dakle to su te stvari koje sam htio u ovoj svojoj raspravi osobno i naravno osobno podržavam donošenje ovoga zakona, ali ja očekujem da i ova rasprava koju smo danas čuli će biti dobar imput za predlagatelja da eventualno i neka rješenja unaprijedi i da onda u drugom čitanju, eventualno amandmanima dođemo do najboljeg rješenja. Hvala lijepo.

Hvala vam

interesantno geopolitičko područje i kako je opravdana ocjena da europski put BiH ključni vanjskopolitički cilj RH. Zahvaljujem, kolega Žagar, govori više stvari. Naravno ja bih volio da imamo odgovarajuću radnu snagu domaću, međutim nemamo je. Međutim to govori o nekim pozitivnim stvarima o RH, ekonomski razvoj, razvoj, raste cijena rada pa RH i rad u RH biva atraktivan za strance. S druge strane percepcija Hrvatske kao sigurne države, kao države u kojoj nema ksenofobije i gdje se stranci iz našega susjedstva pa čak i država s kojima nismo imali dobre odnose, gdje smo imali ratne sukobe zadnjih 30-ak godina da se oni odlučuju doći raditi u RH sve to govori o pozitivnim procesima koji se dešavaju u RH. Naravno Naravno što se tiče BiH, to ste vi rekli u svojoj raspravi i ja se potpuno slažem, mnogo je bolje da građani BiH, posebice Hrvati nađu svoje zaposlenje ovdje u Hrvatskoj, a ne da idu u treće zemlje Završna riječ u ime predlagatelja poštovani državni tajnik gospodin Žarko Katić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Želim ovdje dati određene odgovore na izrečene tvrdnje u raspravi i pojasniti neke odredbe koje možda zastupnici nisu dobro iščitali. Gospođa zastupnica Anka Mrak Taritaš pozvala je Vladu da zakon što prije uputi u drugo čitanje, konačni prijedlog zakona i da on što prije stupi na snagu. Nadležna tijela će učiniti sve da dođe što prije do drugoga čitanja nakon što proučimo sve primjedbe i prijedloge iznijete u raspravi, a o datumu stupanja na snagu još ćemo se konzultirati sa socijalnim partnerima. Nije ništa što je ovdje zapisano Sveto pismo, o svemu treba razgovarati i donijet će se takav zakon koji će najbolje odgovarati hrvatskim građanima i hrvatskim poduzetnicima. Kada je u pitanju tvrdnja da bi se da bi se mogle javiti određene poteškoće u novom načinu funkcioniranja i ulozi HZZ-a upravo je u čl. 101. propisano da upravno vijeće donosi odluku o zanimanjima za koje poslodavac ne treba tražiti provedbu testa tržišta rada, a vi ste rekli da bi bilo dobro da rade svaka tri mjeseca. U st. 3. toga U st. 3. toga članka stoji da treba bez odgode na temelju stanja na tržištu rada donijeti promjene svoje procjene i ove odluke o zanimanjima koja ne trebaju provedbu testa tržišta rada, dakle o deficitarnim zanimanjima. Tako da mislim da smo dali dobar prijedlog i da je uloga HZZ-a i njegovog upravnog vijeća ovdje adekvatno pogođena. O stupanju na snagu ćemo još vidjeti, ali pošto je donijeta odluka o kvoti radnih dozvola zato je u ovom prijedlogu zakona predviđeno stupanje na snagu 1. siječnja 2021. godine i da se svi dionici ovog sustava bolje usklade, ali razmotrit ćemo takovu primjedbu. Zastupnica gospođa Ines Strenja govorila je o djeci bez pratnje. U RH dolazi određeni broj djece bez pratnje, da, taj broj se s ovom migrantskom krizom povećava i sva sva nadležna ministarstva nastoje što bolje regulirati njihov status, dakle ako su tražitelji međunarodne zaštite ne smještaju se u prihvatilišta sa odraslim osobama, smještaju se u objekte objekte gdje su druga djeca. Tražimo i vjerujem da ćemo u skoroj budućnosti ima posebna prihvatilišta baš za djecu bez pratnje koji dolaze u RH da bih ih odvojili od djece hrvatskih državljana gdje se oni sada uglavnom smještaju. Oni mogu kao svaki drugi tražitelj međunarodne zaštite biti smješteni i u drugim objektima, mogu biti smješteni i u obiteljima u stanovima, imamo i takovih slučajeva. Međutim, ovaj zakon ono što je on mogao napraviti predviđa za takve osobe i tu se izričito navode djeca bez pratnje u čl. 79. st. 2. da im je moguće odobriti privremeni boravak iz humanitarnih razloga i to dakle uz žrtve trgovanja ljudima i neke druge kategorije koje su u tom članku pobrojene i to se i događa i imamo takve slučajeve. Vi ste također istakli da neki hrvatski poslodavci, osobito ste spomenuli ugostitelje, da bjesomučno traže radnu snagu, dakle postoji potreba za radnom snagom ona je dakle dokumentirana ovom odlukom Vlade o kvoti radnih dozvola. Potrebe su sve veće. Ja bih podsjetio da je 2016. godine u kvoti za dakle tu godinu bilo predviđeno 85 radnih dozvola za ugostiteljstvo i turizam. Toliko sada uzme jedan, jedan hotel ili turistički objekt prosječne veličine, dakle i poduzeće. Prošle godine smo za turizam dakle izdano je 21.200 radnih dozvola što cjelogodišnjih, što za sezonski rad, a u ovoj 2020. godini Vlada je predvidjela 30.370 radnih dozvola, dakle i sezonskih i cjelogodišnjih. Što se tiče primjedbi Gorana Beusa Richembergha koji je govorio da je ovaj zakon promovirao koncept zatvorenoga društva, koji nije održiv, da je promovirao ksenofobiju, ja bih rekao da je nevjerojatna nepodnošljiva lakoća etiketiranja, ovdje parafraziram i kradem iz znanstveno kultnog romana Milana Kundere, pa mu se ispričavam, dakle nepodnošljiva lakoća etiketiranja koja dolazi često s lijevog spektra ove sabornice, ali i lijevog spektra hrvatskog političkog društva, gdje sve ono gdje su pojedinci mjerilo svega i samo ono što oni misle i njihove tvrdnje su jedine prave i istinite. Dakle, morao bi čovjek kad tako nešto govori onda se bolje i opskrbiti podacima. Ja ću samo reći da unatoč ovim kvotama i radnim dozvolama i boravcima koji su odobreni za vrijeme mandata ove Vlade, podastrijet ću podatke za mandat vlade kojoj je gospodin Richembergh i njegova stranka sudjelovali. Dakle, 2012. godine odobreno je ukupno 3.988 dozvola, ali 3.000 za produženje, a svega 988 za novo zapošljavanje. su odnosno predviđene su kvote bile, ispričavam se, 2.329 dozvola, ali 2.000 za produženje, a 329 za novo zapošljavanje. 2014. predviđeno je bilo 2.256 radnih dozvola, 2.000 za produljenje, a 239 za novo zapošljavanje plus 17 za sezonsko. 2015. 1.730 od toga 1.500 za produljenje već izdanih i 230 slovom i brojkom 230 radnih dozvola za novo zapošljavanje, da bi u 2016. ta brojka rasla na 3.115, ali od toga 2.300 za novo zapošljavanje, dakle velika većina, a u '17. 9.000, u '18. 37.000 i čuli smo podatke za prošlu i ovu godinu. Gospodin Richembergh je rekao da Njemačka traži 50.000 vozača i Hrvatska traži 3.000 vozača, ako to usporedimo sa brojem stanovnika Hrvatske i Njemačke ispada da Hrvatska traži više vozača, ako gledamo relativno. Rekao je da bi trebalo uvesti barem 200.000 radnika ili ljudi u RH. U kvoti radnih dozvola za ovu godinu predviđeno predviđeno je dakle dolazak 123.000 osoba. Naravno ako ih hrvatski poslodavci trebaju, ali također u ovom zakonu imamo odredbu u Članku 57. gdje Vlada RH može ako tijela nadležna za gospodarstvo, rad, demografiju itd., predlože donijeti odluku pod određenim kriterijima da dođu i dodatni stanovnici u RH. Dakle, ja bih rekao da prvi puta otvaramo mogućnost da se u RH useljava i po drugim osnovama. Jel hoće li to biti nešto u vidu zelene karte ili nekoga drugoga oblika, ostaje za vidjeti. Pozivamo vas sve da date svoj obol i da vidimo kako će RH na najbolji način odgovoriti nedostatku radne snage, ali i nedostatku stanovništva o kojem ste govorili za koje evidentno u našoj zemlji postoji. Gospodin Richembergh je spominjao i čudio se zašto neki ljudi ne mogu dobiti hrvatskog državljanstvo ili doći u RH. Dakle, u RH je prošle godine došlo 73.060 osoba kao za rad plus nekoliko tisuća po drugim pravnim osnovama koje ovdje nismo posebno iznosili, spajanje obitelji, studiranje itd. U slijedećoj će taj broj biti, kao što vidimo moguće je da bude i veći. Međutim, mnogi ne žele doći u Hrvatsku živjeti i raditi i dijeliti s nama sudbinu nego žele samo hrvatsku putovnicu i s njom putovati, raditi ili se možda baviti kriminalnom u nekoj drugoj državi. E o tome moramo voditi računa i štititi našu državu i građane. Ponovit ću još samo na kraju u odgovoru na riječi zastupnika Beusa Richembergha, a to sam uvodno rekao, mi smo prošle godine izdali radne dozvole državljanima 95 zemalja, sa svih kontinenata. Da ne čitam sad popis jer ima zemalja za koje pojedini ljudi možda nisu ni čuli, zaista malih zemalja za koje vjerojatno ne bi očekivali da će doći raditi u Hrvatsku, iz Oceanije, Afrike, Azije itd. Nasuprot tome recimo zastupnik Bulj kaže da ovim zakonom maksimalno liberaliziramo uvoz stranaca bez ikakvih kriterija. Dakle liberaliziramo to je istina, ali kriteriji postoje, postojali su u ovom važećem zakonu, postojat će, postoje i u ovome novom zakonu. Postoje provjere koje se tiču osuđivanosti i kažnjavanosti, postoje sigurnosne provjere koje radi ovlaštena agencija i i za to je MUP odgovorno i za to ono izdaje dozvole za boravak i rad unatoč recimo praksi nekih drugih zemalja gdje to rade druga tijela. za, u replici za koju se javio g. zastupnik Dobrović bilo je spomenut taj, dakle problem nedostatka stanovništva, 16000 ako sam dobro razumio više umrlih nego rođenih, moj odgovor je, dakle da ovaj čl. 57. st. 6. treba pogledati i možda to kasnije Vlada i razraditi, možda već u konačnom prijedlogu zakona dati još možda jednu bolju formulaciju i, i, i kvalitetniju mogućnost za reguliranje nekom uredbom ili odlukom Vlade da se jednom okuražimo i da i mi kažemo da, da pozivamo u RH određeni broj ljudi po određenim kriterijima, njihovim znanjima, radnim znanjima, znanjem jezika, obitelji, možda sa mlađim obiteljima da dođu, da se iskušaju u RH i da u njoj živjeti i raditi. Jučer u jednoj emisiji sam na televiziji gledao jednog turskog državljanina koji kaže da je RH izvrsna država za poslovanje, pa nevjerojatno je da je drugima izvrsna, nama da nije, a da nama nije. Međutim, uvijek možemo i moramo biti bolji i pozivam vas sve skupa i Vladu i HS da radimo na tome da uvjeti života i rada u našoj zemlji budu što bolji. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Replika poštovana kolegica Ines Strenja. i mjesto boljeg života, ali zato smo mi ti koji su krivi, ne ja osobno, al oni koji su bili na vlasti zadnjih 10-tak godina kad je otišlo 300 000 ljudi, ti su odgovorni zašto je ova zemlja postala mjesto gdje nije dobro našim ljudima i moraju tražit neko drugo mjesto. Niste mi odgovorili na pitanje da li ste u mogućnosti razmotrit do drugog čitanja da žalbu protiv, znači rješenja o ukidanju dugotrajnog boravišta za djecu nije dopuštena žalba, mora se pokrenut upravni postupak, da li obzirom da se radi na ranjivu kategoriju posebno i trebaju posebnu zaštitu, da li je moguće da se djeci omogući žalba koja odgađa izvršenje odluke, a da djeca ne pokreću upravni sud, upravni Katić, izvolite. prelazak na novi koncept, dakle da se može pokrenuti upravni spor, a da nije dozvoljena žalba je, proizlazi iz ZUP-a, vidjet ćemo ako je ikako to moguće primijenit na ovu specifičnu kategoriju, dakle za djecu za koju smo svi osjetljivi i za koju ćemo učiniti sve da se one, da se oni osjećaju dobro u RH. Hvala. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. g. Katić, ja sam se javio zato što ste vi u svom završnom izlaganju 10 minuta pričali i spomenuli ste da je njegov, iznosili ste tu brojke koliko je dozvola odobreno kada je njegova stranka bila u vlasti. Gledajte, on je danas član jedne druge stranke, a njegova stranka je i danas u vlasti s vama i vi sjedite u Vladi u kojoj je ta stranka u vlasti i ne znam šta ste htjeli poručit s time što ste iznosili, da je tada bolje radila ili lošije radila ili danas kad je s vama i HDZ-om bolje radi, mislim htio bi da nam to malo, malo pojasnite i ova vaša izjava da neki žele samo hrvatsku putovnicu ne zbog toga da bi s nama ovoga proživljavali blagodati i nedaće koje mi proživljavamo ovdje nego eventualno i zbog kriminala ili poslovanja ili nekih drugih, da li znate koliko ima hrvatskih putovnica i hrvatskih državljana koji ne žive u RH i ne proživljavaju s nama blagodati i nedaće koje mi proživljavamo svaki dan Ja sam odgovarao g. Beusu, a kolko se sjećam ako sam pogriješio ja se ispričavam, on je bio u stranci koja je bila tada u vlasti, gdje je on danas ja stvarno ne znam jer ne mogu pratiti, te se stvari kao što znate jako često mijenjaju. Ja mislim da, naravno, hrvatsko državljanstvo se može steći na više načina, dva osnovna načina su podrijetlo, dakle po svojim roditeljima, po tome što je roditelj onda to ste i vi po državljanstvu jel Za ove koji stječu naturalizacijom naš zakon predviđa da mogu, da državljanstvo mogu steći i osobe koje ne žive u RH, međutim moraju ispunjavat određene uvjete, tu se treba posebice paziti na ove sigurnosne uvjete. Kad jednom osoba dobije državljanstvo ili svatko od nas koji je hrvatski državljanin on slobodno može seliti kako on želi. Brojke, znamo da otprilike oko

tu ste nam jasno, kao prvo ste prozvali saborske zastupnike koji ne čitaju i ne razumiju, vi ste dali jedan odličan prijedlog zakona, mi smo raspravljali zato što ne čitamo i ne razumijemo, onda ste nas i politički svrstali i rekli su da su oni s ljeve u političkog spektra malo drugačiji od nekog drugog, pa ste i tu odradili cijelu priču, pa ste onda radili usporedbu što je to bilo u Vladi g. Milanovića u kojoj sam ja bila ministrica, što je to danas s tim što ja ne znam gdje ste vi bili 2011., 2012. kada je bila velika ekonomska kriza odnosno gospodarska kriza na razini Europe i svijeta i naravno da je zahtjev uopće da su bili limitirani mogućnost davanje strancima posla u RH zato što nije bilo ni potrebe, a 2020. i 2012. je velika razlika uopće u potrebama, pa je vrlo interesantno vaše …/Upadica: Zahvaljujem/…završno Slijedeća replika, poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. **Žagar, Tomislav (HSU)** Hvala. Uvaženi državni tajniče, ja se s vama slažem, ove su promjene nužne ali to ne znači automatski da su i dobre jer utjecaj na gospodarstvo ćemo tek vidjeti sa jednim odmakom, one su dobre za poduzetnike ali jesu li dobre za rast hrvatskog gospodarstva? To je sad jedno drugo pitanje jer konkurentnost se neće postići na ovaj način, popunit ćemo radna mjesta sa radnom snagom koja će doći iz drugih zemalja, naši ljudi su otišli van, naravno zbog čega su otišli, zbog veće plaće, boljih uvjeta tako i ovi ljudi koji dolaze, jednostavno radi se o ekonomskim migracijama i vi ste sad u poziciji da donosite jedan zakon koji je nužan i tu vas podržavam ali tvrditi da će to biti dobro, to je jednostavno u ovom trenutku je previše ambiciozno. Mi ćemo tek vidjeti što će se dogoditi a ne smijemo zaboraviti činjenicu da je 2019., početkom 2019. ukinut doprinos za zapošljavanje i zapravo se uvidjelo da mjere koje HZZZ radi, nisu dovoljne i neće moći odgovoriti na ove izazove a ovaj zakon izravno odgovara tek na te izazove. **Brkić, Milijan hvala lijepo. Zaključujem raspravu, zahvaljujem državnom tajniku g. žarku Katiću i njegovim kolegicama na obrazloženjima i na odgovorima. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Sada određujem stanku do 17 sati i 15 minuta.